Дякую. Колеги, готові до реєстрації? Будь ласка, заходьте в зал.

Зареєстровано 336 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження в нашого колеги Олександра Валерійовича Долженкова. Привітаємо з днем народження. Також сьогодні, 26 квітня, минає 33 роки від наймасштабнішої екологічної і техногенної катастрофи в новітній історії – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тисячі наших співвітчизників назавжди залишили свої домівки, сотні родин втратили рідних через підступну і невидиму променеву хворобу. Сьогодні ми вшановуємо героїв-ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Шановні ліквідатори, від імені Верховної Ради України висловлюю вам щиру вдячність та пошану за героїзм. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та довгих років життя. Вшануймо наших героїв. І, колеги, в неділю велике християнське свято - Великдень. Вітаю всіх українців з прийдешнім святом. Особливі наші вітання українським воїнам, які будуть святкувати Воскресіння Христове на бойовому чергуванні на передовій, а не вдома з родиною. У великодній молитві просімо Божого захисту усім українським воїнам, миру та процвітання всього українського народу.

Але перед тим, як розпочати "годину запитань до Уряду", я хочу оголосити дві заяви, які надійшли в президію: перша – від фракції "Батьківщина" і Радикальної партії, друга – від фракції "Опозиційний блок" і "Відродження". Вони готові замінити на виступ. І я першим надаю слово для виступу Олегу Валерійовичу Ляшку. А від вас – Долженкову, так? Напередодні великого світлого свята Воскресіння Христова я хотів би і урядовцям, і парламентській більшості нагадати слова із Біблії: "Знаю я, що Господь захистить знедолених і вчинить правосуддя для бідних" (Псалом 140, вірш 12); "Бог бачить усю несправедливість і невдовзі покладе їй край" (Книга пророка Екклесіаста); "Коли Бог встановить на землі справедливість, люди житимуть у мирі і безпеці" (Книга пророка Ісаї 32.16.18). якнайактуальніші сьогодні для кожного українця. Коли Бог встановить на землі справедливість, люди житимуть у мирі і безпеці. Це те, чого сьогодні не вистачає Україні і кожному українцю – справедливості. Ви вітаєте, шановні колеги, чорнобильців із тим, що вони колись героїчно, 33 роки тому, захистили Україну і світ від чорнобильського лиха. Але боротьба чорнобильців проти ядерної біди переросла у боротьбу чорнобильців за відновлення соціальної справедливості, за право на достойне медичне забезпечення, за соціальні права, за достойну пенсію, за повагу до людей цих. Чорнобильців згадують тільки двічі на рік: у квітні в річницю Чорнобильської катастрофи і в грудні у День ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Сьогодні насправді не свято, а велика трагедія. І парламент мав би вшанувати хвилиною мовчання пам'ять і пожежників, і військових, і медиків, і багатьох-багатьох людей з усього колишнього Радянського Союзу, які віддали своє життя у боротьбі із цією бідою. Але найголовніша дяка чорнобильцям – це виконання Закону про соціальний захист чорнобильців. 2 роки тому ми зареєстрували законопроект 4442 про відновлення дії соціального закону чорнобильців. 2 роки ми боремося за те, щоб цей закон був прийнятий, і уряд, Президент, колишній уже, парламентська більшість розказують, що на це грошей немає. На прокурорів, на суддів, на чиновників, на півтора мільярди гривень премії для Коболєва Голови "Нафтогазу", які він вивів в офшори, гроші є. На те, щоб чорнобильцям дати елементарно на ліки, немає. Навіть чорнобильську лікарню, єдину і унікальну, і ту Міністерство охорони здоров'я закриває. Я хочу ще раз нагадати слова з Біблії: "Бог бачить усю несправедливість і невдовзі покладе їй край". Давайте зробимо це разом: покладемо край несправедливості. Дякую вам. Від фракції "Опозиційний блок" і "Відродження" до слова запрошується Олександр Валерійович Долженков. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги, зараз Україна з сумом та з скорботою відзначає 33 річницю Чорнобильської катастрофи найбільшої та найжахливішої техногенної катастрофи, яку бачило людство за всю історію. Катастрофу, яка змінила не тільки екологічну ситуацію, не тільки життя десятків, сотень тисяч українців, росіян, білорусів, а і взагалі стало приводом перегляду людства щодо мирного використання атому. Бог дійсно бачить все, особливо тих, хто, голосуючи разом з коаліцією, з владою за бюджети, позбавляв цих людей пільг, які держава закріплювала в Конституції, які держава в той час зобов'язувалася на рівні законодавства надати права захисту. На жаль, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, які є патріотами України, які ціною здоров'я, а подекуди власного життя, не надали можливості цій жахливій радіаційній небезпеці розповсюдитись нашою рідною землею, вийти за межі кордонів, вони ціною власного життя це зупинили. Але, на жаль, що вони мають наостанок? Яку відповідь і яку турботу з боку держави вони зараз мають? А, на жаль, держава забула про їх подвиг, про їх вчинки. Починаючи з 2014 року, держава в особі цієї коаліції влади планомірно скорочує пільги та видатки на державні гарантії їх соціального забезпечення. Якщо в 2013 році видатки на соціальний захист ліквідаторів, членів сімей загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачали видатки на рівні 320 мільйонів доларів, зараз, голосуючи Закон України про Держбюджет, передбачені видатки лише на рівні 60 мільйонів доларів. Зменшення в п'ять разів турботи держави цієї соціально вразливої категорії населення, позбавлення їх першочергово відпусток, безоплатного онкологічного лікування, закриття державних житлових програм. "Опозиційний блок" є єдиною фракцією, які через Конституційний Суд спромоглися скасувати ряд обмежень, до яких вдалась держава, починаючи з 2014 року. І ми будемо здійснювати дії, я разом зі своїми колегами, щодо подальшого контролю за зупиненням тієї несправедливості, яка має місце під час правління цієї влади. При цьому наостанок я би хотів не плескати, не оплесками зустрічати цей день, тому що це, дійсно, трагедія не тільки в історії нашої країни, а в історії всього людства, а все ж таки вшанувати хвилиною мовчання тих героїв, патріотів України, які ціною життя зупинили цю катастрофу і надали нам надію на завтрашній день, надали нам надію на розбудову державності сьогодні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошую хвилину мовчання.

Отже, переходимо до "години запитань до Уряду". Хочу оголосити, що сьогодні від Кабінету Міністрів буде мати слово міністр освіти і науки Гриневич Лілія Михайлівна. Я запрошую пані Лілю на трибуну, будь ласка. Доброго дня, шановні українців, шановні парламентарі, шановні журналісти! Сьогодні також маємо кінець квітня, коли добігає до завершення навчальний рік, і я хотіла б поінформувати всіх про стан ситуації кінця навчального року, випуску і вступу до навчальних закладів. Тому що важливо всім розуміти правила, які забезпечують рівність доступу до освіти для всіх українських дітей. Отже, окрім державної підсумкової атестації після 11 класу, яка проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ми також маємо випускні іспити з кожного рівня школи, тобто після 4 і 9 класів. Вони суттєво відрізняються, і я хочу привернути, власне, увагу до цього. ДПА після 4 класу є виключно моніторинговим і жодним чином не впливає на успішність учня і можливість його вступити до 5 класу на наступний щабель навчання. На жаль, ми маємо сигнали про те, що вчителі часто дітей таким чином тримають в напрузі, що батьки навіть наймають репетиторів для цієї державної підсумкової атестації. Ми закликаємо, що в жодному разі не можна вдаватися до таких практик, це виключно моніторингове дослідження. Хочу також повідомити, що обов'язковими є українська мова і математика, а для дітей шкіл з мовами національних меншин за рішенням педагогічної ради може бути ще рідна мова. Після 9 класу державна підсумкова атестація – це значно серйозніша справа, і там завдання надаються Міністерством освіти і науки. І основна мета цієї атестації вже не моніторинг, а перевірка навчальних досягнень учнів, за результатами якої може бути відбір до профільної школи. Цього року ми дозволили зараховувати всі міжнародні сертифікати з іноземної мови і міжнародні іспити замість окремого ДПА з іноземної мови. Дуже важливо, щоб наші випускники дев'ятих класів розібралися, куди їм далі йти. Сьогодні професійно-технічна освіта в Україні створює вже більше можливостей, тому що три роки поспіль ми модернізуємо її базу. І у зв'язку з тим на сайті Міністерства освіти ми дали дуже багато додаткової інформації для вступників можливих до професійно-технічних навчальних закладів, щоб вони вибрали для себе ту професію, яка їм до душі, розуміли, як ознайомитися з цим професійно-технічним закладом. Тепер перейдемо до іспитів, які будуть складати одинадцятикласники. Всі державні підсумкові атестації проходять у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч є дві основні новації. По-перше, обов'язкові державні підсумкові атестації з української мови і з математики або історії на вибір складають всі учні, і також професійно-технічних навчальних закладів і студенти коледжів. Цьогоріч ми запровадили розумне пристосування до цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов'янських мов. Тому що цим дітям з угорських, румунських шкіл, мови яких дуже відрізняються від слов'янських, складно опановувати українську мову. Як ви знаєте, до недавнього часу в них було мало можливостей вивчати українську мову, і зараз ми повинні взяти це до уваги, тому для них буде встановлено адаптивний поріг, нижчий за звичайний, який дасть їм можливість брати участь в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, а, крім того, ми вже зараз значно інтенсифікували вивчення української мови у цих школах. Хочу сказати, що у 2021 році нас чекають новації, і тоді цей тимчасовий захід адаптованого періоду буде скасований, а саме: ми запровадимо з 2021 року дворівневий іспит з української мови. Це буде базовий рівень – українська мова як державна і поглиблене вивчення - українська мова і література. З 2021 року, шановні колеги, ми плануємо запровадити обов'язковий іспит з математики для усіх випускників, і я хочу сьогодні це анонсувати на засіданні Верховної Ради заздалегідь. Це означає, що випускники дев'ятих класів цього року будуть вже готуватися до такого іспиту. Яка логіка? Перш за все, базові навички з математики необхідні кожній людині, вони розвивають логічне і абстрактне мислення. Крім того, ми бачимо, як всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять вже обов'язковий іспит з математики. Цей іспит буде дворівневий, тобто можуть обрати: якщо ти гуманітарій – обираєш перший рівень; для технарів, для тих, хто вступають у технічні вузи і на технічні спеціальності, вони обирають поглиблений рівень математики. Історія України та англійська мова будуть на вибір. Таким чином, ми зараз серйозно готуємося до посилення з 2021 року як вивчення математики у ранг обов'язкового іспиту, так і англійської мови як обов'язково вибіркового іспиту. термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч. З 21 травня по 13 червня триватимуть іспити. З 14 по 25 червня -оголошення результатів. Із 26-го по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, які не складали з поважних причин з усіма учасниками. Загалом ЗНО проводитиметься з 11 предметів, і цьогоріч зареєструвалося понад 354 тисячі особи. б зауважити, що ми цього року продовжуємо здійснювати пристосування ЗНО для випускників з особливими потребами. Ми маємо вже тексти з шрифтом Брайля, ми маємо тести для слабозорих, ми маємо тексти для нечуючих і слабочуючих, тобто ми робимо все, щоб ці діти могли на рівні з іншими випускниками, але в пристосованих умовах, мати можливість скласти ЗНО. Щодо вступної кампанії у заклади вищої освіти. Цьогоріч будуть прийматися сертифікати ЗНО як 2017 року, 2018-го і 2019-го. Хочу сказати, що 2017 рік не стосується лише іноземної мови, тому що, як ви пригадуєте, з минулого року ми в іноземну мову інтегрували ще одну частину, яка відрізняє це ЗНО від 2017 року. Цього року ми пристосували складання творчих конкурсів, тому що, якщо раніше творчі конкурси мали бути у певний день, це лімітувало наших випускників подавати документи у декілька вищих навчальних закладів. Я хочу нагадати, що насправді вони можуть подавати максимум сім заяв на чотири спеціальності. І от цього року творчі конкурси будуть відбуватися з 1 до 10 липня, і буде ще друга сесія – з 11-го до 22 липня. Ми посилили роль математики і фізики при вступі до вищих навчальних закладів, і це одразу відбилося кількістю зростання наших випускників, які зареєструвалися на математику і фізику. Ми розширили пільги для учасників бойових дій, а також цього року на вступній кампанії вперше буде реалізовано механізм пріоритетного зарахування тих вступників на медичні і педагогічні спеціальності, які підпишуть контракт для відпрацювання в сільській місцевості. І для них, крім пріоритетного зарахування, буде ще коефіцієнт 1,05. Хочу сказати, що ми зберегли також сільський коефіцієнт, галузевий і регіональний. Цьогоріч впроваджено мінімальний бал 130 для вступу на спеціальності: "Право", "Публічне управління адміністрування", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародне право", "Фармація", "Промислова фармація". Зберігається мінімальний бал 150 для другого, третього предметів для вступів на спеціальності: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Активна фаза вступної кампанії триватиме увесь липень, 1 липня – старт. І ми очікуємо, що 22 червня о 18 годині закінчується подання заяв для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО. До 1 серпня триває зарахування на бюджет. Щодо вступу з окупованих територій Донбасу і Криму, ми зберігаємо мережу центрів "Донбас-Україна", "Крим-Україна", куди наші вступники з цих територій можуть вступити навіть без зовнішнього незалежного оцінювання за результатами вступних іспитів. Окрім того, для них зберігається можливість скласти і отримати документ про загальну середню освіту екстернатом в українських школах. відбуватиметься на контракт ще пізніше, і тому для випускників ми створюємо всі умови для того, щоб вступна кампанія пройшла планово, спокійно і головне – справедливо до всіх наших дітей. Щодо магістратури. Ви знаєте, що нам завжди закидали, ще три роки тому, про те, що, маючи прозорий вступ на перший курс, зберігається корумпований – на магістратуру. За ці три роки ми просунулися багато вперед, і хочу повідомити, що цього року у нас розширюється перелік спеціальностей, з яких ми вимагаємо єдиний вступний іспит з іноземної мови, а також єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей буде відбуватися і на право, і на міжнародні відносини, а іспит з іноземної мови - на управління адміністрування, богослов'я, інформаційні технології, публічне управління та адміністрування. Шановні колеги, ми розуміємо той факт, що у сфері вищої освіти ми потребуємо більш серйозних кроків щодо забезпечення якості вищої освіти. І зараз розпочало роботу в повному вже складі Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти. Його очолив Сергій Миронович Квіт, і я хочу повідомити, що зараз на наступний рік одним з наших пріоритетів, окрім продовження реформи "Нова українська школа", реформи професійно-технічної освіти в рамках великого проекту з Європейським Союзом, одним з пріоритетів виходить система вищої освіти щодо підвищення якості освіти і збільшення ефективності використання коштів для того, щоб ми їх концентрували в кращих університетах країни. Сьогодні вже механізм "гроші за студентом", коли студент обирає, в який університет він хоче потрапити, і студенти з кращими результатами ЗНО потрапляють саме в найкращі університети України, вже допомагає сконцентрувати державні ресурси в кращих університетах. Але ми повинні попрацювати над розширенням таких механізмів, щоб всі наші випускники, які завершують школу, а потім хочуть здобути освіту: чи професійно-технічну освіту, чи в коледжі, чи в університеті, - мали доступ справді до якісної освіти. Дякую за увагу. Тому я прошу голів фракцій, представників фракцій, хто має намір поставити запитання до уряду, провести запис. Будь ласка.

де великим гравцям було зафіксовано, що їх прибуток, і держава їм буде компенсувати протягом 20 років їх інвестиції, їх захистили їхніми контрактами. Але для малих споживачів, для людей, для українців всього лише "зелений" тариф до 2030 року. І те, що зараз обурює суспільство, те, що забрали можливість ставити сонячні станції на своїй власній землі. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цієї проблеми. Наскільки це справедливо, що великим гравцям багато чого… захисту, малим гравцям є така дискримінація? по додатковому захисту саме малої генерації? А я вам хочу сказати, що в Україні, на превеликий жаль, тільки 12 відсотків виробляється малими гравцями, коли у всіх великих країнах - 40-50. Саме це є логіка "зеленої" генерації, коли підтримка малого споживача. Будь ласка, дайте… Дякую, пане Рябчин. Перш за все подивіться нову енергетичну стратегію до 2035 року, і там чітко розписано, як розвиваються всі генерації в нашій державі. Друге. Вчора законом виправляли помилку, яку ви як представник комітету, паливно-енергетичного комітету, в якому я був присутній, здійснили три роки назад, зафіксовуючи тарифи найвищі, які є в Європі. Виступаючи тоді на комітеті, я сказав, що не право Верховної Ради формувати тарифи, це право незалежного регулятора. Вчора Верховна Рада накінець обмежила тарифи, які виходять за рамки розуміння. Це є перше. Друге. Коли ви говорите про приватні генеруючі компанії, ви розділіть, будь ласка, споживача і виробника. Міністерство надало можливість до 50 генерувати індивідуальщикам. Але, вибачаюсь, вони генерують для себе, а не на ринок. Якщо б ми це не захистили, то нашим споживачам треба було платити не по 1 гривні 06, як є на сьогодні, а по 4 гривні. Тоді спитайтеся споживачів в Україні, чи готові вони по таких тарифах оплачувати за електроенергію? Тому не спекулюйте, будь ласка, фактами. Як представник паливно-енергетичного Комітету будьте об'єктивними до тих речей, які ви озвучуєте сьогодні.

Прошу вас звернути на це увагу, адже більшість підприємств також працює у військово-промисловому комплексі, де потрібна допомога держави. На жаль, завдання ставляться, але гроші вимиваються, і підприємства не мають коштів для виплати зарплат. Будь ласка, допоможіть погасити заробітні плати. У нас є підприємства, які ще можуть працювати на благо цієї держави. І подивіться на ситуацію навколо авіаційного заводу. Дякую.

Уряд, по-перше, також приєднується до вшанування пам'яті всіх героїв, які захистили людство від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Ми завжди пам'ятаємо їхній подвиг. І так само цінуємо також і ті зусилля, які роблять люди, причетні до енергетики, до відродження Чорнобильської зони по нормалізації ситуації, яка складається в зв'язку із наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС. Уряд України робить все для того, щоб в межах економічних можливостей підтримувати постраждалих та всіх осіб, які потребують соціальної допомоги в зв'язку із наслідками катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Прем'єр-міністр України сьогодні безпосередньо особисто перебуває на території зони відчуження і на території Чорнобильської атомної електростанції. Він також сьогодні зробить всі необхідні звернення і заяви від імені українського уряду, що стосується потреб чорнобильців, а також пам'яті пам'яті про сьогоднішній скорботний день. З приводу заборгованості по заробітній платі я хочу передати слово заступнику міністра соціальної політики Іванкевичу Віктору Вікторовичу, він надасть вам інформацію. Шановні народні депутати, станом на 1 березня заборгованість із заробітної плати в Україні складала 2 мільярди 446 Із цієї суми борги у Донецькій і Луганській областях становили 466 мільйонів 437 мільйонів гривень, відповідно, майже 1 мільярд гривень, або 36,8 відсотка, це борги підприємств, що знаходяться в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Водночас на сьогодні заборгованість стосується значно меншого числа працівників. І ми вам дякуємо за інформацію по Харківській області, по військово-промисловому комплексу. Ми обов'язково на найближчому засіданні комісії розглянемо це питання щодо вирішення проблеми. Дякую.

Доброго дня! В мене також запитання до уряду. Я думаю, що ви зараз приймете рішення, хто буде відповідати. Але з 1 квітня в Донецькій області практично півобласті залишилося без води з прийняттям нового закону по електропостачанню. Ми це пов'язуємо конкретно з тим, що сьогодні військово-цивільні адміністрації, які є в Луганській і в Донецькій областях, вони вже віджили своє. Там практично дерибаняться гроші, які не контролюються ні одною громадою. Запитання конкретне сьогодні. За півмісяця ми підключили практично все, але ще 11 населених пунктів Костянтинівського району знаходяться без води, там практично скоро може бути техногенна якась катастрофа. Тому я прошу вас відповісти: коли там буде вода, у Костянтинівському районі? Дякую. 10:38:37 НАСАЛИК І.С. Ми вирішили дати відповідь, і міністр енергетики та вугільної промисловості, і віце-прем'єр з інфраструктури. Що стосується введення ринку електричної енергії і першого його етапу. Що стосується "Води Донбасу", хочу вам нагадати, що січень, лютий, березень - "Вода Донбасу" використала електроенергії на 285 мільйонів Збирає "Вода Донбасу" 80 мільйонів гривень щомісяця. При цьому за 3 місяці за електроенергію проплачено 0 гривень 0 копійок. В таких умовах ринок працювати не може. Дякую. 10:39:20 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, я думаю, що сьогодні хвилює і вас, і людей Донецької області, коли буде вода. зараз ми прийняли рішення щодо надання ліцензії КП "Вода Донбасу", яке, на жаль, не виконувало жодних фінансових зобов'язань, і те, що сказав міністр енергетики, за 3 місяці постачальнику "останньої надії" не заплатило жодної гривні за поставлену електроенергію. Тому зараз на них оформлена ліцензія, з 1 квітня їм дасть передплату Донецька військова цивільна адміністрація і буде відновлене водопостачання на всій території. Але я хочу окремо подякувати Донецькій військовій цивільній адміністрації за те, що практично вона утримала ситуацію на всій території Донецької області для того, щоб не відключили інші підйоми по водопостачанню. Сьогодні Маріуполь винен КП "Вода Донбасу" 400 мільйонів, Бахмут – 9 мільйонів. І так, якщо пройтись по всім, за оптову поставку води сьогодні є ті розрахунки, які не проведені. Тому, з одного боку, потрібно говорити про те, що є ринок електроенергії, а, з іншого боку, потрібно все-таки виконувати платіжну дисципліну в місцевому самоврядуванні, який сьогодні споживає оптову воду і, на жаль, не платять. Тому, я думаю, ми зараз проводимо перевірку на рівні області щодо КП "Вода Донбасса" і її фінансово-господарської діяльності і яка там ситуація, чому вона, збираючи кошти, практично жодної гривні за 3 місяці не заплатила на ринок електроенергії. І, з іншого боку, подивитися на відповідальність тих керівників, які на сьогоднішній день не виконують свої обов'язки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Самопомочі" Войціцька Вікторія Михайлівна передає Олені Бабак. Шановні члени уряду, ми сьогодні згадали екологічну катастрофу Чорнобиля. Але ви всі знаєте, що сьогодні екологічним викликом Україні є поводження з побутовими відходами, і взагалі з відходами. Півтора роки парламент паралізований, не виносить законопроекти депутатів, очікуючи від уряду узгоджений, з термінологіями, поняттями Закон "Про відходи" відповідно до нацстратегії. Півтора роки парламент чекає закону для того, щоб дати поштовх розвитку переробним галузям економіки, безпечній утилізації, для вироблення енергії, для роздільного ресурсу, для роздільного збирання відходів для місцевого самоврядування. Але закону від уряду немає. Скажіть скільки чекати ще трагедій екологічних? Коли? Ми з моєю колегою Вікторією сьогодні говоримо про це. Коли ми побачимо новий Закон уряду "Про відходи", для того щоб не було подальшої жалоби стосовно екологічних питань в Україні? Будь ласка… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Альона Валеріївна, я вам дякую за запитання. Я думаю, що ті закони, які сьогодні є в парламенті, повинні були би бути розглянуті. І не потрібно перекладати відповідальність Верховної Ради Те що уряд робить сьогодні, я вам скажу, ми зробили практично з нашими міжнародними партнерами національну стратегію по управлінню відходами. І відійшли від тієї прагматики, яка закладалася багато років щодо поводження з відходами. І сьогодні ми знаходимося на тому стані, що ми імплементуємо національний план по впровадженню стратегії. Ви були присутні на цьому тижні, коли ми збирали всі адміністрації і ставили конкретне завдання щодо створення регіональних планів. Я хочу сказати, що регіональні плани сьогодні по управлінню з відходами - це не тільки питання вирішення побутового сміття, це питання, в першу чергу, інвестиційної привабливості кожного регіону. В умовах впровадження ринку на електроенергію, в умовах впровадження ринку на газ сьогодні сміття і управління відходами - це стосується не тільки побутових, а й промислових, і електронних, і небезпечних речовин, - це питання і можливості роботи екогенерації і енергетики. На сьогоднішній день розроблений Закон про управління відходами, який є рамковий. Вже розроблені закони по відходах електронним, по роботі з батарейками. І сьогодні це робота, яка ведеться спільно з міжнародним співтовариством. Тому що сьогодні Україна хоче цими законами долучитися не до пострадянського простору, а впроваджувати європейські директиви. І тому, будь ласка, включайтеся в допомогу. У вас є ще час, півроку роботи цього парламенту. Розглядайте ті закони, які ми подаємо. І, будь ласка, допомагайте. Тому, я думаю, що зараз, я розумію, що сьогодні всі повинні розказувати, що не зроблено, а що зроблено. Я вам скажу, те, що зробило сьогодні Міністерство екології і природних ресурсів на чолі з Остапом Михайловичем Семераком, коли ми залучили найкращих спеціалістів і по різним напрямкам об'єднали їх в роботу, і затвердили національну стратегію, затвердили національний план, перейшли до впровадження, затвердження і розробки регіональних планів, цього не робилося жодного разу ще в Україні. ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ЗУБКО Г.Г. Тому, я думаю, зараз потрібно не запитувати і ставити запитання, а ставити плече і працювати разом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. 10:45:05 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Після рішення уряду про підвищення цін на газ катастрофічно зростає заборгованість по комуналці. Більше 70 мільярдів гривень сьогодні ця сума. Кожна третя українська сім'я не платить за комуналку, тому що в людей немає грошей. Мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на комуналку приводять до того, що в людей забирають субсидії, відрізають газ і через суд можуть забрати квартири. Я питаю в урядовців: чому механізми соціального захисту громадян, які не можуть платити високу ціну за газ, не працюють? Чому зростає комуналка, яка веде до колапсу житлово-комунального господарства? Що уряд робить для того, щоб повернути півтора мільярда гривень премії, які голова "Нафтогазу" Коболєв виплатив сам собі і вивів в офшори, пограбувавши кожну українську сім'ю?

і турбувала житлово-комунальна сфера. Ви знаєте, що у нас тривають неоднозначні дискусії із НАК "Нафтогаз України", і відбувається прямо на засіданнях Кабінету Міністрів України. Під тиском уряду і Прем'єр-міністра особисто вже більше ніж на 300 гривень ціна на газ зменшена для споживачів, і ми будемо продовжувати роботу в напрямку, аби житлово-комунальні тарифи і ціни, і все, на що люди витрачають свої кошти, зменшувалися. Правда, ми також обмежені реальними економічними можливостями, які диктуються економічним становищем в Україні, а відтак і бюджетними можливостями. З приводу субсидій, то ця програма на особливому контролі Кабінету Міністрів України. І зараз детальніше щодо програми субсидій розповість Держсекретар Міністерства соцполітики Іванкевич Віктор Вікторович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іванкевичу включіть мікрофон. 10:47:29 ІВАНКЕВИЧ В.В. Шановні народні депутати, сьогодні Закон "Про Державний бюджет на 2019 рік" передбачено видатки на видання населенню житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг послуг загальною сумою 55 мільярдів 95,6 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день розмір перерахованих коштів житлових субсидій, відповідно до затвердженого плану-графіку фінансування виплати житловий субсидій у грошовій формі готівкою та в безготівковій формі, становить 432 мільйони; з них у квітні 301 мільйон гривень на рахунок Мінсоцполітики відкритий у "Ощадбанку" для виплати субсидій у грошовій безготівковій формі; з них станом на 08.04 перераховано

мільйони гривень у квітні місяці Пенсійному фонду на покриття витрат за послуги з виплати та доставки цих виплат "Укрпоштою"; 3 мільярди гривень, з них Крім того, інформую, що станом на 23-є цього місяця "Ощадбанком" було виплачено 2,7 мільярда гривень житлових субсидій

Вона не змінюється. І сьогодні справді це є одна з пріоритетних програм, за якою уряд дуже уважно стежить. І ви знаєте, що програма реформування системи субсидій триває, з 1 березня ми перейшли на новий вид видачі цих видачі цих субсидій у готівковій формі. Зараз проходить непростий етап переходу на готівкову форму розрахунку з людьми. Вперше в історії України ми здійснюємо такий масований перехід із десь корупційної безготівкової форми, скажемо так, розрахунку між споживачам електроенергії на чисту, прозору систему готівкового розрахунку. Тому в цьому процесі ми бачимо тонкощі. В цьому процесі ми бачимо певні помилки, які ми будемо намагатися найближчим часом врегулювати. І хочу вас повідомити про те, що буквально тиждень тому уряд прийняв відповідні зміни і доповнення до системи субсидій. І ми вже сьогодні внесли такі пропозиції, щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсотково здачі заяв і переоформлення субсидій, коли люди знову приходять, подають Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90 відсотків субсидіантів отримають перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі. Ми стежимо, ми дивимося, і в подальшому за допомогою народних депутатів України, які також спілкуються з людьми, ми готові і далі вдосконалювати цю систему, з головною метою: вона має бути простою, зрозумілою і доступною для кожної людини, яка потребує цю субсидію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович. Дякую Доброго дня, шановні колеги! У мене запитання до міністра фінансів Оксани Маркарової, міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Це питання стосується призначення і виплати академічних стипендій. Шановні колеги, ті проблеми, які накопичились, і комітет відповідно, ми отримуємо ці запити, дивіться, перша проблема. У нас є студенти, які отримують... мають 4,5 бали, а не отримують стипендії; є трієчники, які отримують стипендію. Це стосується економії коштів стипендіального фонду, які нерозподіленими залишаються і далі повертаються в бюджет, в той же час, коли б вони могли, використовуватися на додаткове заохочення наших студентів, які мають гарні успіхи. Це ж стосується автономії вишів в частині того, що не може отримувати більше... п'яти відсотків. Ми пропонуємо створити робочу групу. Пані Оксана, я до вас звертався. Давайте створимо робочу групу разом з нашими комітетом і опрацюємо це питання, і внесемо відповідні зміни, для того щоб наші студенти мали можливість отримувати справедливу академічну стипендію. Дякую. Давайте я спочатку розпочну… Дякую дуже за запитання і за привернення уваги до питання стипендій. Ми, безумовно, підтримуємо у випадку наявності коштів пропозицій як профільного міністерства, так і комітету щодо підвищення академічних стипендій, якщо, дійсно, є така можливість, без збільшення в бюджеті. Щодо матеріальної допомоги. Тут, як теж також з вами говорили, до того, як у нас було розділення стипендій на академічні і соціальні, дійсно, це також можна було робити. Академічні стипендії – це стипендії за навчання, і ще раз, підтримуючи, якщо є можливість, їх підвищення, матеріальну допомогу з цих стипендій виплачувати буде порушенням бюджетного законодавства. є програми на там підготовку кадрів і решту програм, які є, з яких кожен університет, якщо потрібно, може виплачувати певні такі заохочення. Але ми готові до створення робочої групи обговорення цих питань, для того щоб правильно врегулювати це, відповідно до бюджетного законодавства. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання. Ні, ще буде потім у вас, Шахов. Зараз від "Народного фронту" Перепрошую. По попередньому питанню міністр освіти, потім - "Народний фронт". Будь ласка, пані Лілія. 10:54:19 ГРИНЕВИЧ Л.М. Ще кілька речень. Ми вдячні за цю ініціативу, Міністерство освіти і науки підтримує ідею збільшення можливостей для заохочення студентів. Тому ми вважаємо, що дуже доцільно створити робочу групу і разом попрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кремінь Тарас. В першу чергу, від імені фракції "Народного фронту" хочу привітати колег і членів уряду із наближенням Великодня, і побажати добра, здоров'я і благодаті і нашим родинам, і Україні. І хочу поставити запитання, що стосується розвитку української освіти. 9 квітня у нас відбулася перша в історії Координаційна рада з питань розвитку освіти в Україні, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Гройсмана у місті Дніпро. І три ключові запитання, які ми розглядали, вони стосувалися в першу чергу будівництва нових закладів освіти і скорочення черг до садочків. Це будівництво і облаштування внутрішніх санвузлів, і третє питання – це підготовка нових ДБНів, що стосується забудови нових мікрорайонів, які би передбачали будівництво об'єктів соціальної інфраструктури: садочки, школи, ФАПи тощо. Тому в мене, в принципі, запитання до Геннадія Григоровича, і хотів би, щоб і Лілія Михайлівна відреагувала.

в Україні і в закладах освіти? І третє питання: я знаю, що два роки не вирішується питання в частині будівництва аварійної школи у місті Новий Буг Миколаївської області. Я дякую Прем’єр-міністру за те, що він приділив тому увагу, і прошу взяти під свій особистий контроль будівництво початкової школи. І зрештою принагідно запрошую на Миколаївщину для проведення другої Координаційної ради… Дякую, шановний пане Тарасе, за ваше запитання. Воно до декількох членів уряду, але ми хочемо висловити вам подяку за вашу участь у роботі Координаційної ради з провадження освітніх реформ. Дійсно, перше засідання відбулося 9 квітня у місті Дніпро, і ви там так само були, і ще низка народних депутатів від профільного Комітету з питань освіти. Більше ніж тиждень тому детальний протокол за результатами Координаційної ради було підписано Прем’єр-міністром України. І надійшли перші доручення до центральних органів виконавчої влади, в тому числі і щодо державних будівельних норм на об'єктах освіти. Зараз Геннадій Григорович детальніше про це поінформує, а потім – пані Ліля. Дякую народним депутатам за це питання, тому що, дійсно, сьогодні реформування у сфері освіти – це не тільки питання методик, "Нової української школи", реформи української школи, а ще й нового освітнього простору, інфраструктури, яка стосується навчального процесу. І тому ми як міністерство разом з Міністерством регіонального розвитку, разом з Міністерством освіти впроваджуємо новий підхід до нового освітнього простору, який включає 4 базових питання: енергоефективність, безбар'єрність, безпековість і безпосереднє впровадження нового дизайну. У нас сьогодні працює 300 НОПів. Вже зараз за цей рік 150 додатково відкриті, і 600 ми в цілому очікуємо до кінця року. Нові ДБН, які стосуються закладів освіти, вже затверджені, вони стосуються не тільки безбар'єрності і енергоефективності, вони стосуються ще й нового підходу по організації процесу. Це мається на увазі, коли ми говоримо про опорну школу. Також по дитячим дошкільним закладам, це питання в нас врегульоване, і ми сьогодні прийняли новий ДБН, який дозволяє вбудовані дитячі садки до 70 місць, який дозволить безпосередньо в містах, де є певний дефіцит дефіцит території, впроваджувати в нових комплексах саме безпосередньо такі дитячі садки. Але ще раз хотів би наголосити, для нас дуже важливо – це співпраця, яка стосується профільного комітету, профільного міністерства і органів місцевого самоврядування, яка дозволить впроваджувати абсолютно нову якість. Ну і останнє я хотів би сказати, що сьогодні Страсна п'ятниця, да, тут, я думаю, що потрібно все-таки всім шукати спільну співпрацю, не потрібно перекладати одні питання на інших. Ну, і Альона Валеріївна, хочу ще вибачитися за емоційний такий виступ. Я думаю, що ми завжди працювали разом над багатьма складними питаннями, і я думаю, що така співпраця між парламентом і урядом, і безпосередньо нашими комітетом і міністерством буде продовжена. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій. Від групи "Воля народу" Шахов. Потім буде запис від народних депутатів. Будь ласка. Шановний міністр Насалик, який втік щойно, тому що знав, що Шахов буде ставити питання за шахтарів. Скажіть, будь ласка, перед Новим роком зарплати не виплатили. На Водохреще зарплат не було, на 8 березня зарплат не було. Сьогодні Великдень – зарплат 450 мільйонів гривень не виплатили. Коли закінчить міністр руйнувати вугільну галузь? Коли міністр вугільної галузі Насалик закінчить закуповувати на мільярди гривень вугілля в Африці, в Росії, в Америці? На 20 мільярдів доларів було закупівлі в цьому році. Дайте 6 мільярдів гривень на розвиток вугільної промисловості в Україні. Дайте нормально робити шахтарям, а не вчити сьогодні польську мову отам, за кордоном, і робитися жебраками їм сім'ям. Тому що я сам з шахтарської сім'ї, у мене болить. І ще раз хочу сказати: будь ласка, зверніть на це увагу, я всім міністрам хочу сказати. секунд. ШАХОВ С.В. Насалик обіцяв поїхати в Лисичанськ на День шахтаря. Чому він туди не поїхав? Хай візьме кошик пасхальний і поїде туди поспілкується з сім'ями. Запитання таке: коли виплатять зарплату шахтарям, 450 мільйонів заборгованості? Дякую. 11:00:53 КОРЗУН А.В. Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Корзун. Шановні народні депутати, да, дійсно, на сьогодні ще є певна заборгованість, вона трошки більше 400 мільйонів складає. Але, дякуючи підтримці народних депутатів, зокрема, бюджетного комітету, позавчора було прийняте рішення про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, а також кошти від реалізації. Я думаю, що протягом першої декади ця заборгованість, ну, практично повністю буде погашена. Надалі є певні заходи, які намічені щодо виправлення ситуації в цьому плані, тому ми над ними будемо працювати. Я думаю, що ситуація буде поступово покращуватись. Дякую за увагу. Якщо більш детальна інформація, ми готові вам надати письмово. Дякую вам. І зараз я прошу провести запис на запитання від народних депутатів України. Прошу провести запис.

Гончаренко. Шановні представники Кабінету Міністрів України! Гончаренко, фракція "Блок Петра Порошенка". Наступне питання. Як ми дізналися, вчора сталася трагедія на окупованій території, а саме: на шахті в селищі Юр'ївка Луганської області стався вибух, внаслідок якого загинуло 19 гірників. І так ми розуміємо, що сьогодні Україна не контролює цю територію, але там загинули наші українські громадяни. Тому я вважаю за необхідне, щоб Кабінет Міністрів України висловив свою позицію щодо того, що ми готові допомогти, в тому числі допомогою рятівників, і готові допомогти родинам загиблих. Я вважаю, що це є надзвичайно важливо – продемонструвати сьогодні позицію держави Україна, що це є наші громадяни. Ми це пам'ятаємо, і ми будемо їм допомагати, якщо нам таку можливість буде надано, якщо хоч якась мінімальна можливість є. Ми можемо запросити родини загиблих в Україну, забезпечити для них відповідну допомогу і дітям, і літній відпочинок, і такі інші речі. Я вважаю, що це дуже важливо. Тому я прошу Кабінет Міністрів України відреагувати на цю ситуацію і зробити відповідні заяви. Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, вчора ввечері сталася трагедія на окупованій частині Луганщини. Ми цілком поділяємо вашу позицію щодо підтримки громадян України, які опинились в складних умовах, тим більше на окупованій території. Я думаю, що сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами по інших відомствах і будуть прийняті відповідні заходи в плані реагування на такі події, в тому числі і ті заходи, які ви запропонували щодо підтримки безпосередньо дітей з родин загиблих, виплат необхідних компенсацій.

Дякую, Михайло. У мене запитання знову ж таки також по шахтарях. Крім зарплати, у них, як то кажуть, проблеми з самою відгрузкою вугільної продукції. А це у зв'язку з тим, що "Держвуглепостач" "положили", збанкрутували, і відповідно нема кому закупляти, а приватні структури десь розбіглися. Ті "смотрящіє" Кропачови які закупляли, зараз їх немає в Україні. І відповідно я хочу поставити питання, що думає все-таки уряд з "Держвуглепостачем" і з "Центренерго", які також планують передати в приватні руки, як тоді реалізовувати вугільну продукцію? Дякую. Дякую за запитання. Шановний Михайле Леонтійовичу, дійсно, є проблема вже декілька днів у нас з реалізацією вугільної продукції. завершуємо роботу по укладанню угод на постачання вугілля саме через державне підприємство з постачання вугільної продукції. Я думаю, що найближчими днями ми це виправимо. Окрім того, ми після після свят одразу плануємо провести розширену нараду між нашими виробниками вугільної продукції і споживачами і зняти цю проблему. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Андрій Володимирович. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. І в мене запитання до міністра інфраструктури і, відповідно, до керівника Укравтодору, який, на жаль, не присутній в ложі уряду. Я хочу зауважити, що я чотири рази робив по даному питанню звернення з трибуни парламенту. І дане питання стосується просто незадовільного стану доріг державного значення в межах мого округу, зокрема, Верховинський, Косівський і Снятинський райони. Це при тому, що постанова Кабінету Міністрів, яка визначає перелік доріг, які потребують ремонту, прийнята ще в січні. Але до сьогоднішнього дня Кривопільський перевал як не ремонтувався, так і не ремонтується. Дорога Снятин-Косів як не ремонтувалася, так і не ремонтується. Дорога Снятин-Тязів як не ремонтувалася, так і не ремонтується. Вважаю це кричущою бездіяльністю… Вважаю це кричущою бездіяльністю і прошу невідкладно вжити заходів для того, щоб ремонтні роботи на цих ділянках доріг почалися якнайшвидше. Дякую КИРИЛЕНКО В.А. Шановний пане Юрію, ми поділяємо вашу стурбованість. Відповідні документи прийняті. Я доповім Прем'єр-міністру про вашу вимогу щодо невідкладного початку всіх необхідних робіт. І всі необхідні дії з боку уряду: і кошти, і інші бюджетні призначення, які потрібні для того, щоб вказані вами автодороги почали нарешті ремонтуватися, - будуть скеровані на місця. І про виконання уряд вас буде інформувати як народного депутата України. Дякую вам. Колеги, перед тим я перескочив одного з виступаючих, тому зараз – Яриніч, а потім вже Сотник Олена. Будь ласка, Яриніч.

Шановні колеги, у мене запитання до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, на жаль, немає її присутньою. Тому це перше запитання: чому не відвідує виконуючий обов'язки охорони здоров'я Комітет з питань охорони здоров'я, ну і вже парламент у тому числі? А друге запитання. Я хочу нагадати, я бачу, що тут присутній у нас Павло Анатолійович Ковтонюк, тому запитання буду задавати до нього. Хочу вам нагадати, що Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" передбачено, що з наступного року на програму медичних гарантій виділятиметься не менше від 5 відсотків від валового внутрішнього доходу. У мене запитання полягає в наступному: чи будемо ми захищати цю норму в бюджеті України на наступний рік? Чи нам вдасться це зробити? Чи це наша спільна позиція? Чи вона вже втрачена Кабінетом Міністрів у розрізі роботи Міністерства охорони здоров'я? Дякую. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Пане Костянтине, по першому питанню, я думаю, ви знаєте причину, з якої команда міністерства не відвідує засідання комітету. Є умова, за якої ця робота може поновитися. Відповідні звернення до Голови Голови Верховної Ради і до комітету є. Стосовно вашого другого питання. Я думаю, що на етапі прийняття закону про державні фінансові гарантії для такої країни, як наша, було дуже важливо вказати індикативну цільову норму, показник фінансування програми медичних гарантій. Ми всі розуміємо, що за 1 рік збільшити фінансування на кілька відсотків ВВП в умовах війни, в умовах існуючої ситуації неможливо. Але цей показник є, ми його підтримуємо, і, більше вам скажу, поступово рух щодо збільшення фінансування програми медичних гарантій відбувається, і ми тут з Міністерством фінансів знаходимося на одній позиції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Сотник Олена Сергіївна. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене питання до віце-прем'єра з європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Я знаю, що дуже багато людей зараз говорять про те, що не на часі у нас європейська інтеграція, і дуже часто це залишається десь за скобками. Але все ж таки я б хотіла, у мене до вас питання. Враховуючи указ Президента, підписаний на днях з приводу цього питання, враховуючи те, що у цієї Верховної Ради ще залишається певний час прийняти важливі рішення, чи підтримується урядом той проект, який розроблявся спільно з офісом з європейської інтеграції представництвом ЄС, а також Комітетом європейської інтеграції, з приводу засад державної політики по євроінтеграції? І чи готовий на сьогоднішній день уряд разом з парламентом це рішення просувати, а головне - імплементувати, щоб все ж таки євроінтеграція, європейський курс залишався на часі? Дякую. Дуже дякую, пані Олено, за ваше запитання. Дійсно, і надзвичайно важливо, щоби всі ті наші напрацювання по виконанню Угоди про асоціацію, які ми з вами спільно відпрацьовували протягом цих років, залишалися в пріоритеті, і щоб та дорожня карта законодавчого забезпечення, урядово-парламентська, яку ми з вами прийняли щодо європейської інтеграції, була таким же пріоритетом для парламенту. Ми зі свого боку в уряді будемо з уряду будемо наполягати на тому, щоб пріоритезувати ті законопроекти, які закладені в цю дорожню карту відповідно до пріоритетів по Угоді про асоціацію і чотирьох пріоритетів, які ми для себе визначили: енергетика, цифровий ринок, митниця, технічне регулювання. І хочу подякувати, до речі, за вчорашнє голосування народним депутатам. Два законопроекти: і щодо митного транзиту, і щодо технічного регулювання в першому читанні були прийняті. Вдячна і сподіваюся на таку ж конструктивну роботу дали. Дякую комітету за взаємодію щодо підготовки законопроекту, який би, інституційно забезпечив нашу європейську інтеграцію. З боку уряду будемо підтримувати, будемо працювати над тим, щоби колеги в парламенті, різні фракції також долучилися до голосування за цей законопроект. Дякую, що ви загадали за указ Президента, який надає конкретних завдань на основі зафіксованих норм в Конституції щодо цілей наших стратегічних - європейської і євроатлантичної інтеграції, конкретних завдань всім гілкам влади. І дуже розраховую, що ці конкретні завдання зараз перетворяться перетворяться на конкретні кроки, з якими далі ми будемо забезпечувати пришвидшений рух до тієї стратегічної мети, яку визначив український народ. Дякую. І абсолютно погоджуюся з тією позицією, що зараз уряд і парламент ці півроку мають зосередитись на питаннях євроінтеграції. Ми будемо все робити для того, щоби ставити в порядок денний ці питання. Будь ласка, Віктор Галасюк, ваше запитання, прошу. 11:13:59 ГАЛАСЮК В.В. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Я звертаюсь до керівництва уряду. Справжня євроінтеграція – це не підняття цін і тарифів до європейського рівня. Це наближення доходів українців до європейського рівня. І в цьому контексті наше питання. Як ви збираєтеся невідкладно реагувати на найгостріші економічні виклики, долати багатомільйонне безробіття, долати еміграцію масову мільйонів українців за кордон, долати бідність українців? Як ви збираєтесь залучати інвестиції в реальний сектор економіки? Україні треба 200 мільярдів доларів, щоб наздогнати Польщу. Як ви збираєтесь вирішувати ці проблеми? Команда Радикальної партії пропонує промисловий пакет реформ. Експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, "Купуй українське, плати українцям". Це ті ініціативи, які відповідають Маніфесту роботодавців, Антикризовому плану розвитку економіки, який підтриманий всіма виробничими асоціаціями. Що ви збираєтесь робити? Чому ви досі зволікаєте? Шановний пане народний депутат Віктор Галасюк, ви, безумовно, знайомі із програмою діяльності уряду, а також із звітами, які регулярно і детально надаються урядом для ознайомлення народним депутатам України. оскільки ви з цим знайомі, то ви не можете не знати, що уряд здійснює комплексну політику, яка скерована на збільшення економічного розвитку і на економічне зростання. знижуємо податки, ми зменшили єдиний соціальний внесок, ми створюємо необхідний інвестиційний клімат, ми робимо все для того, щоб соціальні видатки, внаслідок нових доходів бюджету, ставали можливими і більшими. Ми провели реформу децентралізації, якою скерували значну кількість коштів на місцях, у зв'язку з цим ми також маємо додаткові надходження аби фінансувати соціальні програми по першочергових потребах наших громадян, а це понад усе пенсія, соціальні допомоги і збільшення заробітних плат, що три місяці практично уряд, протягом трьох останніх років, збільшує мінімальну заробітну плату, як ви знаєте. У зв'язку з цим постійно зростає середня заробітна плата по економіці, ми збільшуємо показники всіх розрядів прожиткового мінімуму і ми збільшуємо також і розмір мінімальної, а відтак середньої пенсії. Також ми провели декілька соціальних змін, які покращили можливість забезпечення пенсіями, і це призвело до додаткових можливостей Пенсійного фонду, які вже в цьому році стали доступні пенсіонерам, а також ми проводимо велику і комплексну програму монетизації субсидій. Тобто уряд розв'язує водночас цілу низку економічних і соціальних проблем, і це відображається і в збільшенні економічного зростання, і в щорічному зростанні валового внутрішнього продукту України. Разом з тим, уряд готовий до акцентування, прийняття ваших пропозицій. Як ви знаєте, уряд співпрацює з усіма конструктивними фракціями, в тому числі і з фракцією Радикальної партії. І я ще прошу, Геннадій Григорович Зубко доповнить. Дякуємо. Будь ласка, запитання від народного депутата Денисенка. Зубко, я перепрошую, я не почула. Будь ласка, пане Зубко. Ще раз хотів би звернути увагу народних депутатів разом розпочати реформу децентралізації, ще в грудні 2014 року яка записана була в Коаліційну угоду. У грудні в 15-му році ми прийняли закони, які сьогодні відповідають тому, щоби створити умови залучення інвестицій саме безпосередньо в громади. сьогодні, коли є кошти, коли проводяться секторальні реформи, коли створюються умови залучення інвестицій, безпосередньо той пакет законопроектів, який стосується промислової політики: створення технопарків, індустріальних парків, - ми абсолютно вітаємо. з нашого боку також ми сьогодні йдемо до того, щоб впроваджувати дуальну систему освіти, професійно-технічну освіту, яка сьогодні дозволяє створювати якісні, професійні робочі руки руки і які повинні працювати з інвесторами. Тому я думаю, що сьогодні ми повинні разом працювати і над плануванням територій. Тому прошу прийняти Закон 6403, прошу прийняти Закон 8071 – це засади адміністративного територіального устрою. Прошу прийняти закон, який стосується безпосередньо і напрямку житлово-комунального господарства. Тому давайте рухатися двостороннім рухом. Ми готові підтримувати ті пакети законопроектів, які сьогодні пропонують народні депутати. З іншого боку, просимо прийняти ті законопроекти, які сьогодні підсилюють місцеве самоврядування, дають відповіді на майбутній розвиток громад і дають відповіді на те, щоб залучити додатково інвестиції не тільки в об'єднані громади, а й у місцеве самоврядування. Дякую. Дякую вам. Денисенко Вадим Ігорович. Сидорович Руслан. І, колеги, заключне запитання. Іщенко Валерій. Колеги, запитання завершилися. Давайте ми гуртом подякуємо уряду за участь в дискусії. І заключне слово – В'ячеслав Кириленко. Заключне слово, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. У цьому заключному слові я від імені уряду і на прохання Прем'єр-міністра ще раз хотів би подякувати усім героям Чорнобиля за їхній подвиг, а також всім людям, які протягом 33 років мінімізують наслідки Чорнобильської катастрофи в усіх сферах життя України. Також від імені уряду я хотів би привітати і народних депутатів, і всіх українців із святом Великодня, яке насувається, і побажати щастя, здоров'я, всіх гараздів і перемоги. І також подякувати українському парламенту за ухвалені учора закони: Закон про українську мову, рішення щодо проведення Міжпарламентської асамблеї НАТО в Україні вперше, а також за звернення щодо неприпустимості паспортизації паспортизації українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території ОРДЛО. Дякуємо за це українському парламенту, і ще раз дякуємо за плідну співпрацю. Дякуємо дуже вам. Дякую уряду. Дякую за допомогу в розробці Закону про мову, це було долучення і спільна робота. Вам успішної роботи, колеги. Хочу сказати, зараз запити, після того - постанови, після того Тобто ми зараз до 11:45 – зачитання запитів, в 11:45 – постанови про скасування рішень. Тому я прошу годину 45 всіх бути в залі. Будь ласка, пані Ірина Геращенко. Всі задоволені. Мені підказує пан Ляшко, що сьогодні всі задоволені, це велика рідкість в нашому парламенті. Отже, шановні колеги, на сьогодні до президії надійшло зареєстрованих 204 запити народних депутатів України, і я хочу всі їх оприлюднити. Віктора Развадовського до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України, міністра внутрішніх справ, Генпрокурора щодо порушення майнових прав мешканців села Стетківці Чуднівського району, Житомирської області в частині невиплати коштів за здане молоко. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської обласної держадміністрації щодо надання матеріальної допомоги мешканці міста Житомира Івановій Олені на оперативне лікування доньки Ірини 2002 року народження. Олени Сотник до глави Адміністрації Президента щодо надання інформації про проведення конкурсу для визначення переліку кандидатур від України для заміщення судді Європейського суду з прав людини. Якова Безбаха до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національного антикорупційного бюро, Держбюро розслідувань, Генпрокуратури щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Вадима Кривохатька до директора Національного антикорупційного бюро щодо можливого вчинення злочину керівництвом прокуратури Запорізької області. Вадима Кривохатька до виконуючого обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області щодо отримання земельних ділянок учасниками АТО. виконуючого обов'язки голови Держфіскальної служби, Генерального прокурора, заступника Генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо зловживань службовим становищем,

вимог безпеки навколо будівель газорозподільчих пунктів на території Радехівського району Львівської області. Михайла Бондаря до голови Львівської облдержадміністрації, голови Львівської облради щодо забезпечення пропорційного розподілу коштів з державного бюджету (ДФРР, конкурс мікропроектів, дорожній фонд) всім районам Львівської області. всім районам Львівської області. голови Житомирської облдержадміністрації щодо припинення адміністрування при реалізації державної політики у сфері територіальної організації. Володимира Литвина до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо забезпечення всебічного розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Андрія Лопушанського до міністра екології, міністра фінансів щодо необхідності виділення коштів на співфінансування придбання спецавтомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів від гірських населених пунктів Сколівського району Львівської області із коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності. Андрія Лопушанського до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у у Сколівському районі Львівської області. Миколи Скорика до Прем'єр-міністра щодо питань фінансування зовнішньої політичної реклами Кабінетом Міністрів України. Ольги Богомолець до міністра молоді і спорту щодо ситуації у сфері молодіжної політики і національно-патріотичного виховання. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра, директора Державного бюро розслідування щодо порушення Кабінетом Міністрів прав народного

директора Державного бюро розслідувань щодо порушення посадовими особами Міністерства охорони здоров'я прав народного депутата України, гарантованих статтею 15 Закону "Про статус народного депутата", Закону про Регламент, Закону про Кабінет Міністрів в частині ненадання відповіді протягом півтора року по суті та приховування інформації про зловживання.

голови Хмельницької облдержадміністрації щодо сприяння в терміновому вирішенні питання направлення на лікування за кордон тяжкохворої Сомюк Марини. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Хмельницької облдержадміністрації щодо забезпечення неповнолітньої дитини кульшовим суглобом, проведення оперативного втручання з ендопротезування та післяопераційного лікування в межах бюджетного фінансування. Наталії Веселової до Генерального прокурора щодо передачі кримінального провадження № 12018100010005890 для подальшого розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України. Ігоря Лапіна до директора Державного бюро розслідувань щодо можливого вчинення злочинних дій. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо загострення проблеми накопичення заборгованості із соціальних страхових виплат. Олександра Гереги і Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, Голови правління публічного акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" щодо встановлення економічно обґрунтованої ціни на газ для побутових споживачів.

Артура Мартовицького і Ігоря Шурми до директора Державного бюро розслідувань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб уряду, Міністерства охорони здоров’я до кримінальної, адміністративної відповідальності в частині завдання збитків "Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" в особливо великих розмірах.

Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення прав та законних інтересів колишніх в'язнів …, вибачте, концентраційних таборів. Ірини Констанкевич до міністра соціальної політики України щодо вжиття заходів для покращення умов лікування та оздоровлення у санаторно-курортних закладах, удосконалення порядку компенсації вартості путівок. Ірини Констанкевич до голови Рахункової палати щодо ефективності використання коштів Державного бюджету України.

нормативно-правових умов для збереження унікальних та надзвичайно цінних пралісів, квазіпралісів і природних лісових екосистем. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ, Вищої ради правосуддя, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної

Юрія Павленка до голови Національної поліції, Міністра внутрішніх справ щодо надання інформації про застосування органами Національної поліції адміністративних покарань прийомних батьків та батьків-вихователів. Сергія Мельника до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо запровадження руху пасажирського потягу або прицепних вагонів сполученням Хмельницький - Херсон -Хмельницький на

у правовому полі. до Прем'єр-міністра, Генерального прокурора про протиправні дії вчинені при вилученні земельних ділянок колективної форми власності, що використовувалися у виробничій діяльності СК "Дружба" Котелевського району Полтавської області, незаконне переведення їх у державну власність та надання в оренду іншому суб'єкту господарювання з порушенням законодавчих норм.

на інсулінозалежний цукровий діабет лікарськими засобами. Олександра Нечаєва до Директора Державного бюро розслідувань, заступника Генпрокурора – керівника САП щодо негайного реагування на факти блокування ввезення сировини для легкої промисловості працівниками Сумської митниці. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 17 липня 92-го року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей". Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо соціального захисту та стану фінансового забезпечення ліквідаторів та постраждалих громадян внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юлія Іоффе до Голови Верховної Ради, голови Центральної виборчої комісії про необхідність захисту конституційних прав громадян, невідкладного вирішення питання щодо призначення та проведення перших виборів в Гірській міській об'єднаній територіальній громаді Попаснянського району Луганської області. до Одеського міського голови щодо отримання інформації про надання містобудівних умов і обмежень деяким об'єктам в місті Одеса. Світлани Заліщук до глави Адміністрації Президента щодо підстав для скасування санкцій до окремих юридичних осіб за Рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 19-го року, введеним в дію Указом Президента №82/2019. Вадима Сидорчука до Прем'єр-міністра щодо систематичного ігнорування Кабінетом Міністрів України вимог законодавства відносно реалізації права на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Рівненської атомної електростанції. Ігоря Лапіна до голови Національного агентства України з питань державної служби щодо участі в розгляді

голови Київської міської державної адміністрації, прокурора міста Києва щодо видобутку піску в озері "Алмазне" в Деснянському районі міста Києва. Віталія Гудзенка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо термінового відновлення роботи апаратів для проведення гемодіалізу Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра щодо виділення бюджетних коштів на капітальний ремонт доріг в селах Озерна, Фурси, Трушки Білоцерківського району Київської області. Сергія Рибалки до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо лікування дитини Кардаш Анастасії Андріївни у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Борислава Берези до міністра екології та природних ресурсів щодо забруднення річок Случ та Хомора. Юрія Мірошниченка до Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо допомоги дітям-інвалідам, дітям біженців, напівсиротам та дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей. Юрія Мірошниченка до Національної поліції України щодо звернення адвоката Дьоміна про повернення коштів, з яких знято арешт. Артема Вітка до Прем'єр-міністра, голови Нацполіції щодо необхідності проведення комплексної перевірки компетентними органами комунального підприємства "Джерело" у селищі міського типу Нові Санжари Полтавської області з метою вирішення питання якості питної води, обґрунтованості встановлення тарифів на водопостачання та вивезення побутового сміття, а також незаконного використання надр. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо передачі одного з приміщень Публічного акціонерного товариства "Хімтекстильмаш" з державної власності у комунальну власність Киїнської громади Чернігівської області. Олега Кулініча до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я, голови Полтавської обласної ради щодо можливості закриття Великосорочинського кістково-туберкульозного відділення комунального підприємства "Гадяцький обласний туберкульозний санаторій". Олега Кулініча до міністра юстиції щодо приведення Положення про Спадковий реєстр України у відповідність до статті 1277 Цивільного кодексу України. Івана Рибака до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, виконуючого обов'язки голови Чернівецької Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання допомоги на лікування онкохворій мешканці селища міського типу Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра щодо необхідності невідкладного затвердження Кабінетом Міністрів Порядку проведення державної оцінки медичних технологій. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра щодо необхідності невідкладного затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку створення та ведення державного реєстру громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання. до Генерального прокурора щодо надання інформації у справі колишнього директора компанії "Укрспецекспорт". Ірини Геращенко та Марії Іонової до першого заступника голови Черкаської обласної ради, голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо вжиття органами місцевої влади необхідних заходів з прискорення створення на території Черкаської області Національного природного парку "Холодний Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра України щодо ситуації із дошкільним навчальним закладом по вулиці Драгоманова 1-В у Дарницькому районі міста Києва. Руслана Сольвара до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", міністра інфраструктури щодо недопущення безпідставного закриття оборотного депо Фастів-2 та звільнення десятків працівників зі своїх посад. Руслана Сольвара до міністра освіти і науки, голови Фастівської районної державної адміністрації, голови Фастівської районної ради щодо дотримання законних прав та інтересів членів педагогічного колективу та здобувачів освіти Борівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фастівської районної ради Київської області. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до формули формули розподілу освітньої субвенції. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра щодо ситуації, яка склалася в галузі теплопостачання на території Лозівської об'єднаної територіальної громади Харківської області. Олександра Домбровського до Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона щодо необхідності оперативного проведення засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії. Олександра Домбровського до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку,

Дякую Дякую у визначеному законом порядку на державному рівні, та необхідності здійснення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям та деяким іншим особам. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо належного дотримання вимог Закону України "Про освіту". Тараса Батенка до Львівського міського голови щодо надзвичайної ситуації, яка склалась із водозабором у населених пунктах Підлипці, Плугів, Новоселище, Тростянець, Зарваниця, Лука, Козаки, Кийків Золочівського району Львівської області та включення (повернення) цих пунктів до "Переліку населених пунктів, які розташовані у зоні депресійної лійки водозаборів Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал". Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, міністра інфраструктури щодо ремонту моста в селищі Мусорівці

Григорія Тіміша до Прем'єр-міністра щодо залучення додаткових коштів з державного бюджету для максимального пришвидшення завершення інвестиційного проекту регіонального розвитку "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 650 учнівських місць, села Рідківці Магальської ОТГ Новоселицького району Чернівецької області". до міністра внутрішніх справ щодо припинення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім у кіоску, що розташований біля житлового будинку по вулиці Академіка Павлова, 142 в місті Харкові. Олександра Супруненка до Голови Нацполіції, Київського міського голови щодо ситуації, яка виникла навколо

у житлових будинках Дарницького та Дніпровського районів міста Києва. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра, Ради нацбезпеки і оборони, Глави Адміністрації Президента, Голови Вищої ради правосуддя, Голови СБУ, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо ситуації навколо виконання Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Олега Осуховського до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, Голови Адміністрації Президента, Голови СБУ, Ради нацбезпеки, Генерального прокурора щодо ситуації навколо нападів на активістів. Юрія Берези до Прем'єр-міністра стосовно неналежного виконання керівником Укравтодору Славоміром Новаком покладених на Укравтодор обов'язків щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання утримання автомобільних доріг на території Дніпропетровської області. Юрія Берези до Прем'єр-міністра щодо виділення фінансування на капітальний ремонт автодороги міжнародного значення М-04, в частині, яка пролягає територією Дніпропетровської області. Руслана Демчака до Голови Державної судової адміністрації, Голови Вищої ради правосуддя, Голови Вищої кваліфікаційної комісії, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в Вінницькій області щодо переведення судді до Оратівського районного суду Вінницької області для відновлення доступу до правосуддя. Групи народних депутатів (Демчака, Довбенка, Різаненка) до Голови Юрія Левченка до Уповноваженого Президента з прав дитини, заступника голови Нацполіції - начальника Головного управління Національної поліції в Києві, голови Київської міської державної адміністрації, прокурора міста Києва щодо вирішення критичної ситуації, яка склалася у дошкільному навчальному закладі № 498 міста Києва. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо термінової потреби завершення будівництва каналізаційних мереж на вулицях Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, провулках Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Щусєва, Ризькому, Орловському у Шевченківському районі міста Києва. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра щодо забезпечення належного виконання рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018 стосовно повернення низки гарантій, пільг і компенсацій для чорнобильців, у тому числі норми про відміну скасування 4 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської Ярослава Маркевича до голови Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю щодо тлумачення Постанови № 1286 Верховної Ради України від 29 травня 2014 року "Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час проведення АТО на сході України". Леоніда Ємця до Прем'єр-міністра щодо забезпечення виконання постанови ВР від 13 січня 2009 року № 850 "Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Національної академії наук

та незаконно утримується представниками незаконних збройних формувань на території Луганської області. Ярослава Маркевича до міністра соцполітики, Генерального прокурора щодо правочинності вчинюваних дій місцевих органів влади міста Одеса та ПАТ "Одесаобленерго" стосовно мешканців, внутрішньо переміщених осіб будинку по вулиці Успенська, 4 в місті Одеса. Максима Бурбака до Міністра внутрішніх справ щодо перевірки ефективності використання бюджетних коштів та дотримання чинного законодавства України під час проведення державних закупівель посадовими особами Чернівецької міської ради за період з серпня 2018 року по квітень 2019 Віктора Остапчука до Прем'єр-міністра щодо незаконного відсторонення від виконування посадових обов'язків членів правління Акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергія Михальчука та Олександра Бужора адміністрацією публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ірини Суслової до міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених стосовно надання інформації про роботу Комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Вадима Новинського до голови Рівненської обласної державної адміністрації стосовно припинення втручання у церковні питання, особистої участі Вадима Новинського до голови Волинської облдержадміністрації щодо припинення втручання у церковні питання, особистої участі у кампанії з дискредитації релігійних організацій канонічної Української Православної Церкви та підтримки підтримки рейдерських захоплень належного їй майна та культових споруд, переслідувань священиків та віруючих. І останній запит. Дмитра Шенцева до голови Хмельницької голови Хмельницької облдержадміністрації про припинення втручання у церковні питання, особистої участі у кампанії з дискредитації релігійних організацій канонічної Української Православної Церкви та підтримки рейдерських захоплень належного їй майна та культових споруд, переслідувань священників та віруючих у у Хмельницькій області. Шановні колеги, ми завершили оголошення запитів, які на цей час були зареєстровані в секретаріаті парламенту. І зараз, як ви знаєте, ми переходимо до інших пунктів порядку денного. Прошу повертатися до сесійної зали.

Шановні колеги, я прошу всіх до уваги. Я хочу зробити повідомлення. Колеги, перед тим, як продовжить пані Ірина… Увага! Увага! Я хочу вам повідомити, що надійшло вже чотири постанови про скасування Закону про українську мову. І хочу теж повідомити, що дається Регламентом Верховної Ради України дві доби на внесення подібних постанов. Отже, суть полягає в тому, що відміна цих постанов не становить для Верховної Ради ніяких труднощів, їх скасуємо швидше, як через дві доби, і закон буде підписаний швидше, як через дві доби, це може поставити під сумнів легітимність закону. В чому є перевага проходження закону по повній процедурі? Перевага полягає в тому, колеги, що до йоти була витримана вся процедура: і рішення комітету, і 10 днів таблиці, і була розглянута кожна правка. Якщо зараз ми допустимо мінімальне порушення, ми не сумніваємося - вони підуть в Конституційний Суд, і це може поставити під сумнів Закон про мову. Але я хочу сказати всім, хто турбується і переживає: нема про що турбуватися, колеги. На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі ці постанови, невідкладно я підпишу Закон про мову, невідкладно, і про це є повна домовленість, Президент Петро Порошенко підпише закон. Але ми не повинні дати жодного шансу, наголошую, жодного шансу, щоб в Конституційному Суді був шанс для того, щоб поставити під сумнів Закон про українську мову. Тому я зараз це говорю також і для українців, які нас слухають, які турбуються, чи колишні "регіонали" не заблокують Закон про мову. Хочу сказати дуже чітко і зрозуміло: не заблокують, для цього нема в них жодних шансів. Просто це має бути всім зрозуміло: наступного вівторка ми поставимо постанови пленарного вівторка, пленарного, ми поставимо ці постанови на розгляд, ми їх тут же скасуємо. На той момент вже буде повністю підготовлений закон апаратом, всі правки зведені. Я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише Президент України Петро Порошенко. Це буде правильна дія. я це говорю, провівши всі необхідні консультації. Тому я прошу розуміння суспільства, нема жодного ризику із Законом про мову, просто для того, щоб не дати жодних підстав для його скасування, ми витримаємо всі до йоти терміни, які передбачені чинним законом. Сподіваюсь на розуміння і народних депутатів, і всього суспільства. Закон про мову є, буде, і ніхто його не зможе поставити під ризик. Дякую вам.

перед тим, як я почала оголошувати запити, ми говорили, що сьогодні перейдемо до певних постанов, які зареєстровані як спроба переглянути ті чи інші голосування. Ми не будемо сьогодні розглядати ці постанови, і тому у нас залишається кілька хвилин, все-таки я ще раз перепрошую, для виступів тих народних депутатів, які є незадоволені з приводу відповідей, які прийшли з інших інституцій державних. Як я бачу, в сесійній залі присутні два таких народних депутати, від яких надійшли заяви про незадоволення. Це народні депутати Олена Сотник і Сергій Власенко. Я запрошую до слова, будь ласка, пані Сотник. Дякую за можливість, пані головуюча. Колеги, у мене був відповідний запит, реакція на мою поїздку і виступ в місцевій раді Одеси, де пан Труханов публічно повідомив, мер Одеси, про те, що він надасть всі необхідні документи, які стосуються незаконних забудівель в паркових зонах, в межах

на мій запит, який складався з 17 пунктів конкретних адрес в місті Одеса, де порушуються містобудівні норми, пан Труханов відповів дуже цікавим формулюванням на одну сторінку, що ними ведеться робота, що вони намагаються якимось чином виправити ситуацію, але жодних документів, жодних підтверджень, що така робота ведеться не було надано. Більше того, ви знаєте, що на сьогоднішній день в Одесі відбуваються катастрофічні ситуації з цими об'єктами. Люди виходять, просто фактично фізично тілом захищають від незаконних забудівель парки, паркові зони. І, на жаль, я зараз звертаюся до пана Труханова, я змушена ще раз подати запит, в якому абсолютно конкретно перерахувати кожен документ, який я від нього чекаю як від мера міста, який би був зобов'язаний захищати якраз права права громадян, права одеситів. Але, на превеликий жаль, він на сьогоднішній день захищає виключно забудовників, які порушують закон. Я ще раз звернуся до вас із запитом, у вас буде ще раз два тижні, щоб на нього відповісти. Але попереджаю: якщо не буде належної відповіді народному депутату, як це передбачено законом, я звернуся відповідного Кримінального кодексу і буду порушувати кримінальну справу у зв'язку з перешкоджанням депутатській діяльності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна пані Олена. До слова запрошується народний депутат Сергій Власенко, Шановні колеги, вибори закінчились, але вибори не закінчились. 15 березня я звернуся із відповідним запитом до Голови Служби безпеки України і так званого "Генерального прокурора" щодо застосування Президентом Петром Порошенком Служби безпеки України, Генеральної прокуратури під час підготовки до голосування у першому турі з метою спотворити волевияв громадян України. За наслідками першого туру ми побачили, що, на жаль, це їм вдалося, вони спотворили результати волевияву громадян у першому турі. При цьому вони, бідні, злякалися надати відповідь на запит. Вони злякалися пояснити, чому вони допитували представників "Батьківщини", на якій підставі вони це робили. Вони не боялися бігати по телеефірах, розказувати бруд і нісенітниці, а надати відповідь на офіційний запит народного депутата вони трошки злякалися. Вони написали загальні фрази про те, що Служба безпеки України діє лише відповідно до вимог закону. Ми всі знаємо, що це далеко не так. Ми всі знаємо, що, на жаль, за п'ять років президентства Порошенка Служба безпеки України і Генеральна прокуратура перетворилися в інструмент політичного впливу, переслідування політичних опонентів, "кошмарення" бізнесу, але точно не в структури, які повинні, як Генеральна прокуратура, стояти на сторожі виконання закону, а Служба безпеки України – як спеціальна служба, яка в першу чергу повинна займатися боротьбою із зовнішніми ворогами України. Я вважаю таку ситуацію абсолютно неприпустимою. Я вважаю, що ця ситуація є такою, що спричиняє загрозливі для держави, встановлює загрозливі для держави ситуації. Тому я хочу з цієї трибуни звернутися до новообраного Президента Володимира Зеленського із пропозицією якнайшвидше оголосити про те, кого він бачить Головою Служби безпеки України, кого він бачить Генеральним прокурором України, кого він бачить міністром оборони, кого він бачить Головою правління Національного банку, кого він бачить міністром закордонних справ, для того щоб якнайшвидше припинити той безлад, який відбувається в перелічених мною інституціях впродовж останніх 5 років. А також я би хотів почути від новообраного Президента Володимира Зеленського реальну, а не фейкову, як це робив Порошенко, стратегію розвитку і стратегію реформування і Генеральної прокуратури, і Служби безпеки, і українського війська, і української дипломатичної політики. Дякую. Шановні колеги, до президії надійшла заява від нашого шановного колеги народного депутата Осуховського. В нього не спрацювала картка під час голосування у четвер за Постанову 10259, яка засуджує якраз видачу Президентом Російської Федерації, незаконну видачу паспортів громадянам України на окупованій території, і пан Осуховський просить рахувати його голос "за" цю постанову. Шановні колеги, зараз, відповідно до Регламенту Верховної Ради України, я оголошую перерву на 30 хвилин, і о 12:30 ми розпочнемо традиційний для п'ятниці запис народних депутатів України для виступу в рубриці "Різне". Я дуже прошу всіх колег, які планують виступити сьогодні, вчасно повернутися до сесійної зали і записатися на виступи. Всім дуже дякую і оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу провести запис. Пам'ятаєте, тільки особисте тиснення кнопки, тільки особисте. Норма Регламенту - це персональна відповідальність депутата за все, що він робить.

Хочу почати з цього, що подякувати всім представникам 119 виборчого округу, якраз тих районів, які я тільки що перерахував, за вчорашню підтримку під час розгляду і прийняття Закону про українську мову. Вони приїхали з районів, були тут на мітингу, підтримали цей закон. Я дуже вдячний за цю підтримку. Низький уклін їм за це. І хочу звернутися напередодні Великодня, напередодні Воскресіння Христового, до всіх українців, до побратимів, до посестрів, до військових на передовій, привітати їх з цим днем, побажати Божого благословення. Я знаю, що в неділю всі, хто прийде в церкву, посвятить паски, потім вернеться додому, з родинами, з близькими, з рідними буде святкувати, а хлопці наші з дівчатами там, на передовій, в окопах будуть дальше захищати нашу Батьківщину. І я впевнений, що з кожним з них буде поряд ангел-охоронець і не дасть все-таки, щоб з ними не сталась якась біда. Ми будемо також і в церквах, і в родинах будемо молитися за них, будемо дякувати за їхню жертовність. І я впевнений, що Бог нас почує. Тому що Бог чує тих, хто робить добро, хто бореться проти зла. А ми зараз якраз боремось проти зла, Україна якраз проти цього зла бореться. Тому будемо дякувати Богу за всі ті дари, які він нам приносить. Будемо просити в подальшому бути весь час поряд біля нас, помагати українцям, помагати Україні. І я впевнений: ті наші молитви будуть почуті. Ще раз хочу привітати всіх з наближенням великого свята! Христос воскрес! Воістину воскрес!

За два дні – велике свято. Я вітаю всіх українців з Великоднем! І вчора відбулася унікальна, знакова подія – Верховна Рада України ухвалила законопроект про нашу українську мову. І я закликаю всіх депутатів, всіх українців, всіх тих, хто розуміє справжнє значення української мови, для чого вона потрібна, щоб вони поширювали цю інформацію, щоб вони доводили до людей прагматичне значення мови. Я не втомлююся повторювати і дуже радий, що сотні і тисячі людей українізувалися завдяки тому, що їм не нав'язували безаргументовно, що вони зобов'язані говорити, а їм прагматично пояснили, чому мова важлива. Чому поляки, чому росіяни, чому угорці, чому французи, - подивіться, як французи захищають свою мову, - чому вони це роблять? І я ще раз повторюся, і тут, з цієї високої трибуни, що людина після народження визначається, хто вона є на базі чотирьох факторів – це батьківське виховання, це культура середовища, яке оточує людину, кров, генетика і енергія землі. В якій суміші - не знає жодна релігійна, філософська модель, але перші дві є основними: батьківське виховання і культура середовища, яке оточує людину. Мова є основою відповідної культури: угорська – угорської, польська – польської, українська – української. Носій культури є природним замовником держави, яка цю культуру захищає, розвиває і в якій людині комфортно, вона себе гарно почуває, бо це її середовище. Коли в державі є освічена управлінська еліта, державницька еліта, вона розуміє, що перше, що треба захищати в себе і що треба атакувати у свого ворога, – це мова. Тому що коли знищується рідна мова у людини, вона стає або космополітом (людиною світу, вибір місця проживання для неї відбувається за критеріями: екологія, доходи, гарна школа для дитини, безпека), або стає носієм іншої мови, країни сусіда, ворога, опонента, стає носієм культури цієї країни і стає замовником цієї держави, і стає лояльним до цієї держави. Подивіться, Росія 64 рази забороняла на державному рівні українську мову, забороняла чи утискала за понад 350 років окупації. Чому? Тому що просто їм не подобалася українська мова? Ні. Тому що вони розуміли, що за російською мовою прийде російська культура, за російською культурою прийде російська державна машина. Імператриця Катерина, яка є німкеня, яка толком не могла говорити російською мовою, яка була католичкою і вихрещувалася у віці 15 років, але вона просувала Російську православну церкву і російську культуру. Хтось, як я завжди запитую, може подумати, що кадебешник Путін є глибоко віруючою людиною або не може заснути, там, Достоєвського на ніч не почитавши? Ні. Він розуміє прагматичну роль культури. Подивіться, як угорці захищають свій свій мовний простір, які ми маємо зараз проблеми з ними і в нашій інтеграції в НАТО. Тому ми повинні до людей довести, що там, де є українська культура, де є український культурний простір, там є і буде Україна. В Тернополі немає "русского мира" і загрози "русского мира". Не тому, що там батальйони НАТО чи ядерна зброя знаходиться, а тому, що там український культурний простір. Якщо ми хочемо, щоб Одеса, Маріуполь, Харків, Дніпро моє рідне не мали ризику і загрози, то там повинен бути український культурний простір, і нам треба спокійно і ввічливо пояснити нашим співгромадянам, нашим українським російськомовним патріотам, що це шлях збереження України – перехід на українську мову. Нам пощастило, що вона красива, співуча, мелодійна і прекрасна. Але якби вона була самою некрасивою, самою незручною, самою важкою, нам все одно необхідно було б захищати і просувати свою культуру і свою мову. І нам також треба бути більш толерантними. Я не поважаю і не підтримую тих людей, хто звертається, наприклад, там у Харкові чи в Маріуполі, і каже: "Ти не говориш українською – значить, ти не патріот". "Слухай, я ногу оставил на фронте, у меня брат погиб на войне, за Украину воевал". Подивіться, у "Правому секторі", от я у друга Яроша запитував: скільки у тебе російськомовних? 70 відсотків. І цим людям треба спокійно пояснити прагматичну роль української мови. Нам треба пояснити старшому поколінню, яке навчили любити при Радянському Союзі свою державу: піонери, жовтенята, комсомольці. І люди щиро любили ту велику державу. Потім сталася сталася перебудова, гласність, розкрилися архіви, людина зрозуміла, чого його бабуся п'ять разів на рік плакала, не пояснюючи причини. Бо у неї було три сестри і два брати, які у таборах, хто в Голодомор загинув. І вона ненавиділа цю систему, але боялася щось дітям розказати. Все відкрилося про ту страшну "червону машину". І людина розлюбила велику радянську державу і почала любити свою маленьку батьківщину: свій Казахстан, свою Білорусь, свою Україну. І цим людям треба спокійно пояснити, що ми їх поважаємо, але український культурний простір є основою нашої незалежності. Я ще раз щиро дякую всім, хто до цього закону долучився: і Колі Княжицькому, пану Лесюку, пані Білозір, Кишкарю, багатьом-багатьом-багатьом іншим. Дякую громадським активістам. Дякую тим, хто вчора прийшов під Верховну Раду. Ми великі молодці, що цей законопроект прийняли, і тепер треба його правильно докомунікувати, щоб він не став зброєю в руках ворогів…

Я хочу вас всіх проінформувати, що в парламенті нині я збираю всі підписи за відставку Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Більше того, як виявилося історично, таких ініціатив у нас навіть дві. Є я, Ігор Луценко з фракції "Батьківщина", котрий збирає підписи, є так само ініціатива Єгора Соболєва з "Самопомочі". І це не випадково, тому що Юрій Віталійович своєю діяльністю показав повну нездатність керувати найвищим органом справедливості в нашій державі – Генеральною прокуратурою. Які моральні обов'язки він на себе брав, коли йшов на цю посаду? Він був зобов'язаний розслідувати злочини високопосадовців часів Януковича. Скажіть, будь ласка, а ви чули хоч про один вирок у цій категорії справ? Жодного. Більше того, ми зараз бачимо ганебний балет з розслідуванням справи Курченка – це обличчя корупції Януковича. І за останніх декілька тижнів Юрій Віталійович встиг розвернутися на 360 градусів, двічі по 180. Один раз він сказав: "Не можна давати підозри оточенню Порошенка, котре було замішане у відмиванні грошей Курченка". Потім, навпаки, дав вказівку: "Давайте газувати, тому що я піду окремою політичною колоною". Буквально позавчора він ще раз домовився з Порошенком, що він буде знову з ним, і знову команда усім, що стоп, нікого не чіпаємо. Ось та ганьба, за яку… навіть окрему цю справу, варто було відправити Луценка у відставку. Але таких приводів купа. Справи по Майдану. Замість того, щоб організовувати слідство, просувати тих ефективних слідчих, котрі добиваються результатів, і вичищати тих, котрі б'ють байдики, Луценко вступив в публічну дискусію з начальником Управління спеціальних розслідувань, котрий займається злочинами проти Майдану Горбатюком. І Горбатюк звинувачує Луценка у втручанні і перешкоджанні кримінальним провадженням. Так само Луценко каже, що "мені щось, там, в Горбатюку не подобається". У Луценка є всі можливості як керівника або взяти на себе відповідальність за справи Майдану, Небесної Сотні, або піти у відставку, якщо те, що говорить Горбатюк, це є правдою. Так само було провалено захист інтересів держави. Наприклад, було віддано трубу Медведчуку, котрою він з Росії зараз успішно качає сюди нафтопродукти, захоплюючи цей ринок і фінансуючи політичні проекти. Отож, будь ласка, я звертаюсь зараз до виборців, натисніть на своїх депутатів, спитайте їх, чи підписалися вони за відставку Луценка. Тому що більшої ганьби, довшої ганьби Генеральна прокуратура, за його каденції, ще не знала. Будь ласка, це наша спільна робота, давайте діяти. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Леоніда Ємця. 12:43:20 ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Шановні українці! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні виборці, в цьому парламенті знаходиться, теоретично знаходиться, точно не сьогодні, але теоретично знаходиться більше 300 депутатів, які давали обіцянки. І ці обіцянки були записані в Коаліційну угоду: зробити, прийняти певні закони цим скликанням парламенту. Серед основних - це скасувати депутатську недоторканність, всі люди рівні, і ні депутати, ні Президент, ні будь-який чиновник не має права мати більше прав, ніж вчитель, слюсар або працівник якоїсь іншої сфери. Другий закон, який був обіцяний, – це змінити виборче законодавство. Нам потрібен антикорупційний парламент. які стають депутатами, купуючи собі мандати, роблять це не тому, що вони благодійники і меценати. Вони потім цю корупцію розповсюджують на уряд, розповсюджують на всю життєдіяльність нашої країни. Ці 300 депутатів обіцяли прийняти закон про спеціальні слідчі комісії для того, щоб будь-який злочин державного чиновника не залишився без депутатського контролю. І сьогодні не стоїть питання: потрібно ці речі приймати цим парламентом чи ні. Стоїть просте питання6 це парламент людей, які виконують обіцяне, чи це парламент брехунів? Тут 300 голосів достатніх для того, щоб змінити Конституцію. Тут 300 голосів достатніх для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. Чому ж це не робиться? Очевидно тому, що на сьогодні відсутня була політична воля. Чому я зараз виступаю? Бо я відчуваю, що ситуація змінилась. З приходом нового Президента є коротке вікно можливостей для того, щоби реалізувати ці завдання. Бо це співпадає з тими обіцянками, який давав діючий… наступний Президент України Володимир Зеленський: скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство. Сьогодні є можливість це зробити з авторитетом і підтримкою Президента, за якого проголосувало 73 відсотки виборців, з суспільною вимогою. Соціологія показує: 60 відсотків українців за зміну виборчого законодавства і запровадження відкритих виборчих списків. Це більше ніж політичні рейтинги усіх партій, які знаходяться в цьому парламенті. Сьогодні є вікно можливостей, коли медіа висвітлює це питання - і їм не забороняють це робити, сьогодні ми можемо це зробити. Нагадаю, скасування депутатської недоторканності знаходиться на середині процесу. буквально на наступному тижні проголосуємо за попереднє читання, то вже наступного скликання у вересні можна 300 голосів знайти для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. На жаль, Конституція це не дає можливості робити наступному парламенту.

і виконали, тому що сьогодні це є вимога українського народу, а парламент має виконувати вимогу українського народу, який його обрав. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Віктора Галасюка, йому передав слово колега. Прошу, регламент - 6 хвилин. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, вітаємо вас з Великодніми святами, бажаємо вам міцного здоров'я, гармонії, миру і добробуту! На жаль, сьогодні мільйони українських родин не можуть дозволити собі наповнити Великодній кошик. Чому? Тому що в Україні триває епоха бідності, створена за багато років діями нинішньої влади, і саме тому 73 відсотки українців віддали свої голоси за подолання епохи бідності в Україні, за те, за що послідовно і принципово бореться команда Радикальної партії. Новий Президент отримав величезний аванс довіри, і українці очікують не просто рішучих, ефективних дій, а очікують великих перемог: перемог в безпековій сфері, повернення захоплених агресором територій, посилення міжнародної коаліції проти країни-агресора, подолання бідності і подолання тієї зневіри, яка сьогодні є в Україні. команда Радикальної партії розділяє ці прагнення українського народу. Більш того, ми пропонуємо конкретний покроковий план подолання епохи бідності в Україні. Перше, і невідкладне, – це зниження ціни на газ і комунальних тарифів і перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Під меморандумом стоїть підпис Президента України, підпис міністра фінансів, інших високопосадовців. Тому Президент має повноваження, і він, по суті, зобов'язаний сьогодні відкликати підпис під меморандумом з Міжнародним валютним фондом і змінити його умови, прибрати звідти ганебну формулу ціни на газ, яка штучно завищує ціну на український газ до рівня так званого "імпортного паритету", в результаті чого комунальні тарифи виявляються штучно і суттєво завищеними. Це спричинило справжній соціально-економічний шок, тому що неплатежі по комунальці вже перевищили 70 мільярдів

Ось я тримаю в руках проект постанови, зареєстрований у парламенті Олегом Ляшком, щодо повернення цих коштів, незаконно, несправедливо виплачених керівництву "Нафтогазу". Це наші з вами кошти, українців, платників податків. Сьогодні уряд каже: немає коштів для чорнобильців, немає коштів для вчителів, для лікарів. А кошти для Коболєва – півтора мільярда гривень – в них є! І вони розповідають казки, що не мають повноважень повернути ці кошти до бюджету. Кому потрібні ці казки? Не можете працювати – ідіть геть. Тому що це несправедливість, це пограбунок українського народу. Це вже питання не просто справедливості, це питання здорового глузду і захисту національних інтересів України. Третє – це негайний перегляд Державного бюджету України, вичищення звідти всіх корупційних схем, закладених нинішньою владою, і спрямування цих коштів на підвищення заробітної платні бюджетникам і перерахунок пенсій для пенсіонерів. Сьогодні абсолютно ганебна ситуація, коли зарплата вчителя починається від 4 з невеличким тисяч гривень в країні, коли викладач університету з науковим ступенем, знанням іноземних мов може отримувати заробітну платню 8 тисяч гривень. Яке майбутнє програмує нинішня влада для майбутніх поколінь? Бідність, залежність, нові кредити МВФ, продаж сировини за кордон. Команда Радикальної партії Олега Ляшка категорично не згодна з таким сценарієм, і ми пропонуємо конкретний механізм його зміни: прийняття промислового пакету реформ, який розроблений командою Радикальної партії, внесений до парламенту. Це інвестиційні стимули для залучення нових виробництв в Україну, це законодавство про індустріальні парки. І ми звертаємося до керівництва парламенту, наполягаємо наступного сесійного тижня винести цей законопроект для розгляду в парламенті, тому що це мільярди нових інвестицій для української економіки і це вимога мінімальної заробітної платні на цих виробництвах - 15 тисяч гривень, мінімальна – 15 тисяч гривень. Оце індустріальні парки: стимули для розвитку промисловості і заробітна платня в рази більша, ніж сьогодні Крім цього, законопроект "Купуй українське, плати українцям", так само, як Закон про українську мову, який ми з вами прийняли в стінах парламенту, є історичним і спрямований на захист національних інтересів, розвиток України. Так само "Купуй українське, плати українцям" – це захист економічних інтересів кожного українця, це захист добробуту кожного українця, це створення сотень тисяч нових робочих місць для українців в Україні з гідною заробітною платнею. І нарешті наступне - це перегляд всіх міжнародних угод України в інтересах українських виробників і громадян, тому що уряд, Президент, парламент мають відстоювати національні інтереси власної держави, а не прогинатися під умови зовнішніх кредиторів, МВФ чи ще когось. Підтримайте план, запропонований Радикальною партією Олега Ляшка. Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, народ виніс свій вирок Президенту Порошенку та засвідчив своє прагнення до радикальних змін. Новообраний Президент Зеленський отримав великий аванс довіри від наших громадян. Українці очікують від Президента Зеленського сильного лідерства і перемог, зокрема на міжнародній арені. На дипломатичному фронті пріоритетом нового глави держави має стати повернення миру і окупованих територій Донбасу і Криму, перемога над агресором. Водночас на нього швидко чекають міжнародні випробування, Кремль не марнує часу і не дасть йому шансів на навчання. Провокація Путіна з паспортним указом – не лише черговий акт агресії, а й неприхований тиск та психологічна атака на новобраного Президента. У відповідь на наївні бажання Володимира Зеленського провести прямі переговори з Путіним, той чітко показав, що вестиме їх з позиції грубої сили і погроз. Путін хоче скористатися недосвідченістю та очевидною неготовністю Зеленського до нової ролі у реальному житті. У демократичній зміні влади в Україні та прагненні українців до миру Путін побачив шанс нав'язати Україні та її міжнародним партнерам власні умови та забаганки. Будь-яка слабкість в цей момент матиме далекосяжні наслідки та призведе до поразки. А, з іншого боку, Порошенко нав'язує українцям та Зеленському міф про начебто ефективність своєї зовнішньої політики та її нібито безальтернативність, що є великою неправдою. Порошенко лише плив за подіями та марнував час і можливості, через це Україна має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції, як принижений прохач. Продовження меншовартісної політики Порошенка – це дорога в нік у ди. Ми бачимо в програмі нового Президента окремі правильні тези щодо змін зовнішньої політики, що дають деяку надію. Від початку російської агресії Олег Ляшко пропонував сильні альтернативи, які ігнорувалися владою або реалізовувалися з великим запізненням. Ми наполегливо радимо Президенту Зеленському не бути заручником спадщини Порошенка та не буди залежним слабаком, не боятися невдоволення світових лідерів, захищаючи Україну та нагадати країнам-гарантам про їх зобов'язання за Будапештським меморандумом. Не боятися вимагати зміни переговорного формату з мінського і нормандського на будапештський. Не боятися відкрито заявити про смерть Мінських угод. Команда Олега Ляшка готова допомогти Президенту Зеленському проводити сильну зовнішню політику, якщо він проявить дух і волю відстоювати перед світом національні інтереси України. На терезах – доля України. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка. команда Радикальної партії Олега Ляшка пропонує план остаточного знищення побудованої в Україні системи жадібності, яка вже отримала на президентських виборах нокаут. Але якщо її не добити, вона може відродитися. Перше. Крок, перший крок – це закон про імпічмент Президента. Глава держави незалежно від прізвища має бути підзвітний і підконтрольний суспільству. Закон про тимчасові слідчі комісії — це дієвий парламентський контроль, запобіжник проти узурпації влади. Зняття недоторканності з Президента, депутатів і суддів, тому що всі громадяни повинні бути рівними перед законом. Зміна виборчої системи, ліквідації мажоритарки, запровадження пропорційних виборів за відкритими списками – це найкращі ліки від політичної корупції. Скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 осіб, цього цілком достатньо для ефективної роботи Верховної Ради. Позбавлення Президента незаконних, неконституційних повноважень, які Петро Порошенко собі привласнив, реальна судова реформа, повна заміна всіх суддів, прямі вибори суддів за прикладом американської моделі і багатьох інших. Кінець епохи бідності – це першочерговий перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, зниження цін на газ і на комунальні тарифи. Тому ми звертаємося до новообраного Президента негайно вимагати перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом, на підставі якого українці платять космічні тарифи, і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів. Кінець епохи бідності – це радикальна зміна економічної політики в інтересах національного виробництва. Це негайний перегляд бюджету, щоби вичистити звідти всі корупційні схеми, які закладені вже колишньою владою. Зекономлені мільярди – на підвищення зарплат, перерахунок пенсій, на житло для молоді і відновлення справедливості. Кінець епохи жадібності і бідності має настати зараз. Це принципова позиція Радикальної партії Олега Ляшка. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Спориша. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164 виборчий округ. Шановні українці, я вас вітаю напередодні великого, найбільшого християнського свята з Воскресінням Господнім. Я вірю в те, що Господь Бог допоможе нам з вами справитися з всіма тими викликами, труднощами і стати сильнішими, і перемогти. І віриться в те, що увесь цей негатив, всі ці злочини, тому числі і сьогоднішньої злочинної української влади, і цього уряду Гройсмана, який довів українців до жебрацтва, до бідності, де українці стали найбіднішим народом в Європі, нам вистачить сил все це викорінити і притягнути всіх цих злочинців до відповідальності. Мені прикро визначати, але на сьогоднішній день уряд Гройсмана переплюнув злощасний уряд Азарова, який доводить українців до жебрацтва. Борги за комунальні послуги сьогодні становлять понад 69 мільярдів гривень. Борги за електроенергію українського народу сьогодні становить понад 30 мільярдів гривень. За минулий рік Держаудитслужба довела, що держава збільшила чисельність, наш борг і обслуговування, ця сума становить 358 мільярдів гривень. Діра в Пенсійному фонді - понад 158 мільярдів яких пір буде тривати оцей тотальний пограбунок, коли чиновники жирують, не маючи вже куди гроші дівати, коли призначають собі мільярдні премії, заробітні плати, а в той же час українська держава грабується на наших очах? Ми бачимо безвідповідальну політику уряду Гройсмана. Ми бачимо покривання злочинців. Той же самий Фонд держмайна, скільки я разів, зі своїми колегами-свободівцями, піднімали питання про негайну відставку Трубарова. Натомість ми бачимо, як він віддає за безцінь, за копійки "Київобленерго" і "Одесаобленерго" Ахметову. Тобто знову відбувається пограбунок стратегічних підприємств, знову відбувається пограбунок України, і за це не несе жодної ніхто відповідальності, незважаючи на те, що до цього чиновника подавали скільки подання щодо відкриття кримінальних справ, і зараз його справи щодо корупції розглядаються в суді. Ми розуміємо, що ця влада не хоче нести відповідальості, ця влада не є з українським народом, ця влада діє як мародери, вони заганяють Україну в борги. Подивіться тільки на таку структуру, як НАК "Нафтогаз". Немає збільшення видобутку природнього газу, немає енергетичної незалежності України, немає впровадження програми енергетичної ефективності нашої держави. Натомість є космічні премії і заробітні плати. Заганяють в борг дочірню компанію "Укртрансгаз", яка за останні два роки, вже борг їх становить понад 50 мільярдів. В мене виникає питання, чому сьогодні не садять тих чиновників? Чому вони собі призначають премії космічні і заробітні плати? Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" розуміє, що сьогодні наше завдання - негайно очистити цю злочинну владу. І ми вимагаємо, звісно, вже негайно поставити ухвалення стратегічно важливих законопроектів, які би дійсно

Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15-й округ, Вінниччина. Звичайно, хотілося б багато сказати сьогодні з цієї трибуни, особливо, знову ж таки, так і наші виступаючі, так і я, хотів би все-таки звернути увагу на Закон про мову. І дійсно сказати і своїм виборцям, і виборцям всієї України, що ми сьогодні зробили дуже важливий крок. І ми бачимо це по всіх московських, російських каналах, як вони сьогодні, що вони тільки не роблять, все

державною у них, так і у нас сьогодні українська мова є також державною мовою. І ми повинні все робити для того, щоб Україна була дійсно Україною. Ви знаєте, дуже приємно, що є така реклама на на каналах, що ми різні, але ми єдині. От, які б ми не були різні в залі, і незалежно від того, хто від якої фракції, ми повинні дійсно бути єдиними. Я тільки хотів звернутися до виборців мого округу, це 5 районів.

І дуже багато на моєму окрузі є чорнобильських зон і таке інше. Звичайно, дуже хотілося б, щоб бистріше, бистріше появилися кошти у нас, в Кабінеті Міністрів, в фінвідділі, у нашої держави, бо ми в боргу перед нашими чорнобильцями. Але хотілося ще раз і ще раз засудити той комуністичний режим, який в той час діяв, який був і який промовчав тих декілька днів. І скільки прийшлося померти людям, які саме були там, не знаючи про те горе, яке було, вони все змовчували і таке інше. Дуже хотілося ще раз звернутися мені до питання доріг. Звичайно, не тільки за свої дороги. Ми знаємо прекрасно, що дороги по всій Україні досить і досить погані. Це ми прекрасно розуміємо, що дуже багато виділяється коштів і ремонтується капітальних доріг по Україні. Але знову ж таки питання стоїть моєї дороги на моєму окрузі, це ще раз нагадую, це вже вкотре, п'ятий, шостий раз з цієї трибуни, це Вапнярка-Високе. Звичайно, я би хотів би, щоб все-таки звернули увагу, хоч би один раз любий керівник облавтодору приїхав на цих 3-5 хвилин і подивився на цю дорогу. Адже дуже прикро, що люди мучаються, що там є не просто ця дорога, її взагалі там немає. Якби вона хоч була. Ми бачимо прекрасно, що автобуси вертаються і таке інше. Я думаю, що все ми повинні зробити, щоб ця дорога була. На завершення хотів би привітати не тільки своїх виборців моїх районів і таке інше, але всіх… 30 секунд. СПОРИШ І.Д. …виборців, а також всіх наших українців із Пасхальними святами. Дуже б хотілося, щоб ці пасхальні кошики були наповнені в них, освячені, і оптимістично ми дивилися в майбутнє нашої країни. І тому, я думаю, ми повинні знову ж таки у цій залі і на перспективу, не дивлячись, хто там Президент і таке інше, ми повинні об'єднатися і працювати всі разом на благо своєї країни. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Іллєнка. 13:06:31 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Я хотів би почати свій виступ з того, що сьогодні ми згадуємо найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, аварію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 33 роки тому. Це, дійсно, була жахлива трагедія, і досі ми відчуваємо наслідки цієї трагедії. хотів би сказати: вічна пам'ять всім, хто не дожив до цього дня, і вічна слава героям-ліквідаторам, які врятували Україну, які врятували світ від цієї страшної біди. І сьогодні зранку я був на Троєщині, на своєму виборчому окрузі. А Троєщина – це найбільш чорнобильський район Києва. Тому що якраз тоді, коли цей район будувався, дуже багато людей, яких евакували з Прип'яті, з інших населених пунктів зони відчуження, вони отримали житло саме на Троєщині, і там багато ліквідаторів живе. І сьогодні там зранку були вшанування. І якраз люди говорили про те, що їм дуже прикро, що про них згадують тільки раз у рік – 26 квітня. І вони кажуть абсолютно правильну річ, вони не просять пільги, тому що це не пільги – це наш борг перед цими людьми, які пожертвували своїм здоров'ям і своїм життям заради того, щоб ми жили і майбутні покоління могли жити. І держава повинна віддати їм цей борг сповна. Ну і я, оскільки уже почав говорити про Троєщину, я теж, користуючись нагодою, хотів би сказати одну з тих проблем, яка турбує турбує сьогодні мешканців району. Це те, що на величезному районі, такому як Троєщина, немає жодного пожежного депо. І ви знаєте, це кричуща ситуація. Ще з 2005 року мала бути ця проблема вирішена і на рівні міста. Але, на жаль, ця проблема не вирішується. От буквально місяць тому була величезна пожежа біля метро "Лісова". І просто не вистачало пожежних екіпажів, які їхали з чотирьох, по-моєму, районів Києва, і навіть сусіднього Броварського району. І, дійсно, якщо, не дай Бог, такі дві пожежі одночасно відбуваються, це може бути дуже складна ситуація. Не приведи Господи! І тому я буду як народний депутат цим активно займатися, і також, використовуючи цю можливість, з парламентської трибуни сказати про цю проблему, яку необхідно найближчим часом вирішити. І ми будемо змушувати міську владу це питання вирішувати. Троєщина має мати своє пожежне депо. Ну і ще раз хотів би сказати, що, дійсно, сьогоднішній день треба згадати ті трагічні події 33 роки тому, але не тільки згадувати, а щось робити, для того щоб, дійсно, ті люди-ліквідатори і ті люди-переселенці з зони відчуження вони відчували нашу увагу і нашу турботу щодня, а не лише раз на рік. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Юрія Дерев'янка. Шановні колеги! Дорогі українці! Юрій Дерев'янко, партія "Воля". Сьогодні, у Страсну п'ятницю, також є 33-я річниця Чорнобильської катастрофи, Чорнобильської трагедії. Тому я думаю, що сьогодні ми маємо згадати про всіх тих, хто рятував світ і Україну, і українців від тієї жахливої катастрофи, і також тихо помолитися за них. Майже минає вже тиждень з того часу, коли українці обрали новий шлях для себе, коли українці сказали, що треба змінити систему, коли вони сказали, що дають шанс Україні на те, щоб подолати корупцію. І ми бачимо, що зараз ми знаходимося в такому дивному стані, коли, з одного боку, такий шанс ми отримали, і чуємо в різних дискусіях про те, як відтягнути можливість початку таких справжніх змін. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що точиться величезна дискусія про дату інавгурації, точиться величезна дискусія, коли ж все-таки може бути ця інавгурація. І хочу шановним українцям нагадати про те, що останні обрані президенти України набирали і приступали до своїх повноважень, наприклад, Кучма - через 16 днів після голосування в другому турі, Ющенко - через 28 днів після голосування в другому турі (це був навіть третій, повторний другий тур) з урахуванням новорічних і різдвяних свят; Янукович - після 18 днів після другого туру; Порошенко – 13 днів. Це тоді, коли ми мали уже війну фактичну в Україні. І зараз, під час війни, діюча влада пропонує вступати в інавгурацію новообраному Президенту через 37 днів. не через 13 днів, як це зробив Порошенко під час війни, а через 37 днів. Тому мені видається, що це такий легкий, чи нелегкий, саботаж, який говорить про те, що всі намагаються врегулювати чи владнати якісь ще свої справи, не передаючи повноваження новообраному Президенту максимально швидко, як це мало би бути під час війни. Тому мені здається, що з 14-го по 16 травня це якраз той період сесійний, коли можна було би провести спокійно інавгурацію і не саботувати цей процес. В той самий час, ми бачимо, що, наприклад, Ахметов вчора отримав дозвіл від Антимонопольного комітету і отримав можливість придбати ще "Київенерго" і "Одесаобленерго", і стати ще більшим монополістом в енергетиці. Ми розуміємо, що пан Порошенко, мабуть, також намагається зробити якісь свої ще важливі речі, але мені здається, що всі українці прагнуть змін, прагнуть рішучих дій, і нам це треба робити після Великодніх свят. Тому, дорогі українці, хочу вас привітати не тільки з Законом про українську мову, який є дуже важливим, який ми прийняли вчора, а привітати з Великодніми святами, побажати вам з чистими думками, помислами відсвяткувати ці дні і після травневих і Великодніх свят приступити до рішучих дій і до справжньої роботи для того, щоб Україна… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Шановні громадяни України, дуже зрозуміло, чому відкладається інавгурація нового Президента. Тому що, поки не прийшов він до влади в офіційному порядку, поки залишається чинний Порошенко, це вікно можливостей дограбовувати все, що вони не встигли вкрасти за 5 років свого керівництва Україною, це вікно можливостей для того, щоб отримати всі необхідні погодження, для того щоб монополізувати свою присутність на тих ринках, які вони взяли під свій контроль. Це вікно можливостей для того, щоб далі безкарно потім наживатися на українцях, вже після зміни влади в Україні. Останній приклад. Антимонопольний комітет, який управляється з Банкової, вчора погодив купівлю Рінатом Ахметовим двох обленерго: "Київобленерго", "Одесаобленерго". Це не тільки вплив на електорат цих регіонів, це також концентрація в своїх руках передачі та збуту електроенергії. Це вже 48 відсотків одного олігарха, який контролює вже 80 відсотків ринку вугілля, ринку вугільної енергетики і теплової генерації і зараз продовжує саджати Україну на голку свого збагачення по "зеленому" тарифу. І ви знаєте, що вони вчинили? Вони навіть наклали санкції на українські заводи, які виробляють продукцію для сонячної енергетики. І вони відкрили можливість без ПДВ ввозити в Україну, тобто на 20 відсотків дешевше українських аналогів, сонячні панелі з Китаю. Чому? Тому що Ахметову треба до кінця року максимально нашпигувати Україну своїми сонячними панелями, поки діє астрономічний, взагалі абсолютно неадекватний "зелений" тариф в 15 євроцентів на кіловат-годину, який ми будемо платити йому, як раби, тому що йому треба далі наживатися. А те, що українські заводи будуть загинатися, йому це "до лампочки". Я був минулого тижня у Вінниці. Завод "KNESS", сучасне виробництво, яке стає зараз не конкурентоздатним, тому що для китайців зняли можливість ввозити без ПДВ, а українці платять це ПДВ. Це абсурд, це бананова республіка, в якій змушують українські заводи бути не в конкурентних умовах, порівняно з іноземними Те саме, подивіться на ринок дизельного пального, ринок бензину і так далі. З боку Росії зараз нагнітається спеціальна істерія для того, щоб зберегти Медведчука і його союзників, соратників на дизельній трубі, на всьому цьому постачанні цього дизельного пального в українську економіку, щоб він далі, після зміни влади, міг контролювати цей величезний ринок. На сьогоднішній день оточення Медведчука вже контролює кожен другий літр дизелю по імпорту, а бензин по імпорту іде з Білорусії, кожен другий літр, який зараз так само зупинився завод через технічні проблеми у зв'язку з постачанням неякісної нафти з Росії. І теж треба розбиратися, чи це була диверсія, чи це просто пішла неякісна нафта з незрозумілих причин. Але все це вказує на одне: влада міняється - і вони бояться втратити свої заробітки, свої схеми, які дозволяли їм наживатися на українських громадянах останні 5 років. І тому в мене є… І тому в мене є одне просте. Заклик і заклик до українських громадян: на наступних парламентських виборах, коли б вони не були, чи будуть це дострокові вибори, які цей парламент заслуговує, бо він став спільником корупції, чи не строкових, ви ви не маєте права, і ми разом з вами не маємо права обирати корупціонерів і прислужників олігархів, бо вони далі будуть грабувати українську державу. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Регламент - 6 хвилин. 13:17:00 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. На Великодні свята кожен з нас, згадуючи ті муки, які Господь переніс, перемігши… смертю смерть поправ, кожен з нас сподівається на диво: на відновлення, на нове життя. Президентські вибори, результат на президентських виборах- феноменальний результат об'єднання країни, це сподівання цілої нації на диво: диво змін, диво відновлення, диво відродження, диво становлення нашої рідної країни. Найкраща, найпотенційно багатша, найпотужніша, наймасштабніша країна в центрі Європи переживає, можливо, найгірші часи за час існування української нації на родючих чорноземах, з великою нацією, з освіченими людьми, з працездатним народом живемо гірше всіх. Зарплати в Молдові сусідній вже вище, ніж в Україні. Тому що вся економічна політика, яку проводили за останні 30 років всі влади, перетворили Україну на сировинну колонію, на постачальника дешевої робочої сили і сировини. Україна, де не проводилася політика українства, політика відновлення національних цінностей, політика поваги до рідної мови, до рідної культури, до рідної церкви, сьогодні платить кров'ю своїх найкращих громадян, захищаючи території на сході, тимчасово втративши півострів Крим. Президентські вибори, які відбулися, кредит довіри, який дали громадяни новообраному Президенту, - це надзвичайно великі виклики. Отак, як ти отримуєш величезний кредит довіри, так само ти можеш отримати величезну ганьбу і величезне відторження, якщо не виправдаєш довіру громадян. Пану Зеленському я поспівчував би щиро, тому що ті виклики, які стоять перед ним як перед новообраним Президентом, важко уявити, як він з ними буде справлятися, не маючи необхідного досвіду, знань, багажу зв’язків, фундаменту освіти і всіх інших необхідних якостей. Але сподіваюся, що є в Зеленського – це прагнення змін, яке треба реалізувати для того, щоби не обманути людей. Критерії, за якими громадяни визначатимуть ефективність нового Президента, очевидні для всіх: відновлення миру, зростання економіки, подолання бідності. Коли я бачу вчора повідомлення пана Зеленського, що він поїхав відпочивати у Турцію, бо дуже втомився і останні 4 місяці не відпочивав, я хочу йому сказати, що на президентській посаді він буде втомлюватися ще більше, бо президентська посада вимагає 24 години роботи на добу без секунди відпочинку ні вдень, ні вночі. Коли команда пана Зеленського розказує мені, що, мовляв, він ще не пройшов інавгурацію, тому він не повинен реагувати на рішення Путіна про видачу російських паспортів на Донбасі, на інші важливі події, я з цим категорично не згоден. Тому що закон дає час новообраному Президенту до інавгурації якраз для того, щоб увійти в курс справ. І новобраний Президент зобов'язаний щодня до інавгурації проводити інтенсивні зустрічі з керівництвом Міністерства оброни, Служби безпеки, Міністерства закордонних справ, для того, щоб повністю увійти в курс справ, для того, щоб одразу після інавгурації не витрачати час на навчання, на експерименти, а діяти рішуче, твердо і впевнено, коли маєш стратегію і план дій. Я застерігаю Президента новообраного Зеленського і його команду від антиконституційних можливих рішень, на які їх штовхають. Бажання отримати все і зразу може зіграти злий жарт. Люди обрали Зеленського Президентом з надією на те, що, на відміну від Порошенка, він дотримуватиметься Конституції і законів України. Порушення Конституції і законів України, під якими б приводами це не відбувалося і з якою б метою це не декларувалося, це не скасовує факту порушень Конституції, а значить, зневагу до українських громадян. Українці заплатили дуже високу ціну за те, що мали влади, які ігнорували Конституцію і закони України. Нова влада повинна бути підзвітна перед громадянами, підзвітна перед законом і перед Господом Богом. У ці великодні дні я сподіваюся на мудрість українського народу і новообраного Президента заради сили України і добробуту…

Я хочу з парламентської трибуни знову звернути увагу на безпеку чергового українця, громадянина, громадського активіста, і це знову людина з Одеси. Владислав Балінський – один з чудових одеситів, який зберігає для міста Літній театр. Він багато ініціатив робить в сфері захисту довкілля, але Літній театр став дуже символічним для Одеси, і вже не лише для Одеси містом, де інтереси корупціонерів, інтереси тих, хто топчеться по закону, зіштовхнулися з інтересами громади. Це місце в Одесі дуже відоме, дуже важливе, і воно захищено вже нинішнім законодавством, у тому числі завдяки зусиллям, до яких доклався Владислав. Але, на жаль, керівництво міста, пов'язані з ним угруповання грубо топчуться по закону і хочуть там, як завжди, збудувати багатоповерхівку. Владислав є одним з тих людей, які разом з активними членами одеської громади борються проти цього, зберігаючи для міста, для країни це чудове місце, і дуже важливо, щоб з його голови не впала жодна волосинка. Ви знаєте, що, на жаль, Президент Порошенко, Генеральний прокурор Луценко, міністр внутрішніх справ Аваков в час роботи Президента Порошенка не змогли забезпечити безпеку одеситів. І там відбулася ціла серія нападів на людей, які досі не розслідувані. Ми беремо Владислава під захист нашої Мережі колективної безпеки "ЗахисТи". Ми просимо всіх людей, які розуміють, наскільки важливо звертати увагу, приходити на допомогу всім активним людям в країні ще до того, як з ними щось сталося, людям, які борються за закон, людям, які борються за національні інтереси, за інтереси громад, де живуть, ми просимо всіх долучитися до цього захисту. І звісно, це одне з ключових завдань новообраного Президента – забезпечити безпеку українців, забезпечити роботу поліції, роботу прокуратуру, роботу Служби безпеки України в усіх регіонах країни, зокрема в Одесі де Росія далі виношує свої жахливі криваві плани. Сподіваюся, з Владиславом буде все добре. Давайте до цього всі долучимося. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Борислава Березу. 26 квітня 1986 року, 33 роки тому, відбулася трагедія, яка ввійшла в історію як Чорнобильська катастрофа. Мені було тоді 12 років. Я пам'ятаю, як в Києві ми гралися у футбол, потім повернулися додому, а там батьки вже розповідали про те, що вийшов якийсь вибух. Я пам'ятаю, як потім моїх батьків погнали на першотравневу демонстрацію. Я пам'ятаю, як потім нас приймали в усіх куточках України: в Херсоні, Харкові, в Планерському, в Коблевому, в Одесі, у Львові - моїх однокласників і інших людей. Люди приймали і допомагали. Я пам'ятаю, як мене прийняли в Полтаві. Саме тоді люди допомагали один одному, а інші люди жертовно йшли у горнило катастрофи і своїми життями, своїми тілами, своїм майбутнім рятували всіх тих, хто був поза межами катастрофи. Саме тоді майже 40 тисяч людей з Прип'яті прийняв Київ до себе. Але так сталося, що держава трошечки забула про тих людей, про переселенців, про ліквідаторів ЧАЕС. Держава виписала їм пільги, але ж це не пільги. Це ті гроші, на які вони відновлюють своє здоров'я, якого в них майже не залишилося. Це гроші, які допомагають їм виживати, бо вони хворі, їм дуже важко. Держава позабула про них. Це дуже поганий приклад, коли Кабмін не виконує свої ж постанови, які судом доведено, що потрібно виконувати. Це ганебно, коли міська влада забуває виділяти квартири, а дерибанять їх між собою. Це ганебно, коли вони не можуть лікуватися так, як їм потрібно. Спочатку держава забуває про тих хлопців, які рятували людей під час катастрофи, потім вона забуде тих хлопців, які рятували Україну під час російської навали. Тому я хочу звернутися зараз не тільки до тих, хто зараз присутній в залі, а до представників Кабміну, до новообраного Президента, до міського голови міста Києва пана Кличка з тим, що не забувайте про людей, які рятували тоді мільйони життів. Не забувайте їх. Надайте їм те, що їм потрібно, і те, що ми повинні по закону. Не забувайте про те, що ці люди пішли на подвиг ради нашого життя, заради всієї України. Дякую. Дякую вам. Відповідно до запису в нас залишилося двоє людей, але оскільки ми маємо час, то звернувся до до мене народний депутат Савка. Якщо ви не будете заперечувати, щоби дати можливість йому виступити. Давайте так, щоб повторно ми… Ні. Давайте так, щоби не повторно, так, але ті люди, які є в залі, щоб вони мали можливість. Не заперечуєте, так? Тоді я запрошую до слова народного депутата Шурму.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, сьогодні найбільш скорботний день в церковному календарі - цей день перед розп'яттям Ісуса Христа. В цей день люди згадують про смерть Спасителя. І ми мусимо визнати, що в Україні теж є не один день розп'яття українського народу. Одним з таких днів був 2 травня 2014 року, це була жахлива пожежа на Одещині, сталася рівно 5 років тому в Одеському будинку профспілок, день, який ми не маємо права забути. Це день коли загинуло 48 громадян України. За свідченням багатьох очевидців, того дня відбулася по звірячому спланована антилюдяна акція. Людей, що висловлювали свою громадянську позицію – неважно, чи всі її поділяли, чи ні, вони мають право на це як громадяни України. Відбувалося це дійство на площі Куликове поле. Спочатку їх відтіснили до Будинку профспілок, а потім вони були заблоковані всередині. Вирватися з вогняної пастки було неможливо. По тих, хто намагався врятуватися через вікна, вели стрільбу…

Я хочу звернутися зараз до тих, хто слухає і спостерігає за пленарним засіданням. Неприпустимо, особливо в такий день, вдаватися до маніпуляцій і до розпалювання ворожнечі. Загальновідомий факт, що передвісником подій, які сталися в Одесі, це був десант з Росії і з Придністров'я, це є факт. І зараз намагатися шукати винних серед українців для того, щоб вчергове зіткнути людей з їхніми емоціями і болем, є неприпустимо. Тому, пане Ігоре, якщо ви хочете завершити свій виступ, то ви можете говорити тільки про ті речі, які людей не роз'єднують. Інакше я, на жаль, вимушена буду закрити засідання і ви не дасте можливості виступити ще двом депутатам. ….коли будете вважати за потрібне. Я хочу сьогодні говорити про те, що в ХХІ столітті в країні, в центрі Європи, є смерть неприпустимою. Така сама неприпустима смерть, яка була на Майдані, така сама неприпустима смерть, яка була в Одесі,

на Майдані, всіх тих, хто вбивав в Одесі, всіх тих, хто вбивав на Одещині. Вони повинні всі бути покарані! Тому що навіть в часи Другої світової війни цілий світ засудив фашизм за злочини. І ми не маємо права, незалежно від того, яких поглядів люди, доводити ситуацію до нелюдських акцій, до звірства над людьми, незалежно від їхніх поглядів. До тих пір, поки ми не навчимося бути милосердними, терпимими, до тих пір, допоки ми не будемо шукати компромісу, нас будуть розколювати всіх. І сьогодні я не намагаюсь, в Страсну п'ятницю, розколювати людей. Я хочу закликати, щоби розп'яття в Україні припинилися, припинилися на всій території, людей різних поглядів, різних релігійних переконань, різного мовлення, різної культури. Нас всіх об'єднує одна держава – Україна. А те, що відбувалося в Одесі, воно потребує на розслідування, на об'єктивне.

Запрошую до наступного виступу народного депутата Кривошею. Геннадій Кривошея, фракція "Народного фронту". Шановні друзі, шановні українці, я хочу кожного привітати з прийдешніми Великодніми святами. Нехай в наших домівках буде завжди мир. Нехай в наших домівках завжди панує лише добро і злагода. Але, разом з тим, я хотів би повернутися до питань-відповідей, які мені надійшли від Міністерства охорони здоров'я на мій депутатський запит стосовно лікування онкохворих жителів Миронівського та Богуславського районів. Чому я робив цей запит і що мене спонукало до того? Ми всі прекрасно бачимо, що Україна за останні роки просто загрузла чи просто проникливо спіткає біда великого ряду захворювань, онкологічних захворювань. І ми розуміємо, що однією з основних причин цього є саме саме 26 квітня, 33 роки назад, коли сталася досить серйозна велика, масштабна катастрофа, від якої потерпає не лише наша країна, а і дуже багато інших країн, потерпають звичайні прості люди. Але, так чи інакше, держава на сьогоднішній день взяла на себе зобов'язання і повинна забезпечувати державними програмами і комплексними заходами у сфері якраз лікування людей, в тому числі які хворі на онкологічні захворювання. У моєму запиті, в якому я звертався до Володимира Борисовича Гройсмана, я направив у додатках 24 звернення, це лише частина тих звернень, які надходять мені майже щоденно від жителів Миронівського і Богуславського районів, людей, які мають в сім'ях онкохворих, своїх близьких, рідних, діток, людей похилого віку. І стає досить страшно, коли ти бачиш, яка велика кількість цих І ми розуміємо, що йде час. І коли ти отримуєш відповіді Міністерства охорони здоров'я, я розумію, що у квітні місяці у нас ще проходять відповідні у нас ще проходять відповідні тендерні закупівлі і поки не визначені переможці, Україна і Міністерство охорони здоров'я не може забезпечити цих дітей ліками, то я вважаю, таке неприпустимо. Тому я хотів би ще раз у відповідь, яку я отримав на мій депутатський запит, який був зачитаний 1 березня 2019 року, я хотів б ще раз звернутися до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляни Супрун розглянути цей запит повторно і по кожному зверненню, яке є в додатку, по кожній людині направити відповідні звернення в обласну адміністрацію, в районну, в міністерстві в профільні департаменти, але зробити так, щоб ці люди і ці діти отримали належне лікування. Дякую. Дякую. Запрошую до слова завершального народного депутата Савку. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги! Дорогі українці! Сьогодні з цієї високої трибуни, в Страсну п'ятницю, напередодні великих свят, я хочу подякувати всім, перш за все хочу подякувати героям, які 33 роки назад стали на захист нашої держави, стали на захист цим діям, діям, які заполонили повністю не тільки Україну, но і Європу. Це що стосується Чорнобильської трагедії. Іменно ці військовослужбовці, які в цей час воювали на фронті, виконували свій службовий обов'язок в Афганістані, вони повертались на територію України і з честю йшли воювати воювати в Чорнобиль, захищати нашу державу Україну від цієї чуми, яка в цей час з цими діями, які велись в комуністичній владі, вони перетворили нашу державу в Чорнобиль, в цю зону, яку в даний час потрібно нам її захищати, захищати, особенно захищати тих людей, які потребують допомоги. Крім цього, в даний час ведеться війна, ведеться війна на сході нашої держави України, де наші захисники Збройних Сил України зробили все можливе для того, щоб захистити і провести чесні, прозорі вибори, вибори Президента України, Верховного Головнокомандувача. Національній поліції нашої держави України, які з честю виконували теж свій обов'язок, захищаючи свої права, права громадянина, що ми з честю, гідністю могли проголосувати, на виборчих дільницях за того кандидата в Президенти, якого бажав громадянин України. Само собою, в даний час Збройні Сили України і Національна поліція потребує допомоги, соціальної допомоги. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони ні в чому собі не відмовляли. Перш за все, вони повинні бути забезпечені всім необхідним для того, щоб вони могли захищати нас від цього ворога, який суне в даний час зі сторони Московії. Це наш святий обов'язок. Я звертаюся до вас, вельмишановні депутати, нашої Верховної Ради України. Ми повинні цим не нехтувати, а робити все можливе і приймати ці законодавчі акти, проекти законів, які необхідні солдату… …які необхідні поліції для того, щоб захистити нас від ворога - Російської Федерації. Тому сьогодні ще раз хочу подякувати і побажати здоров'я, щастя, успіхів кожному з нас в захисті захисті нашої територіальної цілісності України Слава Національній поліції України! Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, ми завершили нашу роботу сьогодні. Я хочу нагадати, що ми є напередодні Великодніх свят. Сьогодні є дуже важливий день – це є день Страсної П'ятниці, великого свята для християн. Це є символ відповідальності за свою позицію, яку насправді, відповідальність має нести кожен, в тому числі і політик. Я хочу побажати всім українцям веселих Великодніх свят, смачної Паски. А наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 14 травня 2019 року. Сьогоднішнє ранкове засідання оголошую закритим.